„Уважаеми господин Председател, на основание чл. 14 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание бе проведено Общо събрание на народните представители, избрани от многомандатни избирателни райони с регистрация на Политическа партия ГЕРБ на проведените парламентарни избори на 26 март 2017 г., което Избира Александър Руменов Ненков за заместник-председател на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.“ Моля да бъдат извършени необходимите действия съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, има препис от Решението на парламентарната група.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Разбира се, малко време остана и няма как да кажа всичко това, което искам. Уважавам дискусията, която беше проведена, за съжаление, може би камерите я направиха малко по-емоционална. Искам да се върна малко по-назад във времето и да припомня, че за модернизация на Военновъздушните поне от 15 години, а хората се поизчакаха. Поне от 15 години! Имаше най-различни правителства, най-различни министри всички, разбира се, по една или друга причина – обективна или не, оставяха този проект единствено и само на хартия. Думи, обещания и в края на краищата – нищо. Искам да поздравя българското правителство и премиера Борисов, че намериха смелост, че не пожалиха усилия да стигнем до този етап. Ангажираха се много хора, работиха много екипи и искам да поздравя генерал Стойков и генерал Боцев, който е в залата, и заместник-министър Запрянов. Прекрасна работа, благодаря Ви за усилията!

за бъдещето на Българската армия и за бъдещето на България. Мисля, че можем да кажем България е остров на стабилност – финансова, икономическа, политическа, прекрасна външна политика, и точно това ни дава основание сега да кажем: да, имаме ресурси, време е нашата изстрадала армия, нашите изстрадали въоръжени сили да получат заслуженото си. Разбира се, че всеки един договор може да бъде обсъждан. Няма съвършен договор, няма как всички да са доволни, но аз ще се спра само на няколко неща, които би трябвало да знаем. Ако ратифицираме тези договори, ние купуваме един изключително съвременен самолет с изключителни бойни способности, с огромни възможности, а това дава самочувствие, това вдига бойния дух на хората. Между другото, старо правило е, че когато нямаш възможност да купиш много, трябва да купиш добро, за да има достатъчно възпиращ ефект. Няма смисъл, ако ще купуваш осем или шестнадесет да купуваш самолети без сериозни бойни възможности, защото възпиращият ефект тогава Второ, достойнство. Това е, че купуваме способности от съюзник. Знаете от историята, че само два пъти сме воювали самостоятелно. Този съюзник е огромна държава с огромни финансови, икономически и военно-технически способности. С този съюзник ние имаме общи планове, имаме обща политика по отбраната и когато се наложи, този съюзник има възможност да участва във възстановяването на загубите. В един конфликт винаги има загуби. Този съюзник има възможност, ако ни трябва, допълнително да осигурява бойни способности – самолети, ракети и каквото си поискате. Това е доста силно и това би трябвало да се отчете като достойнство. Когато купуваме модерен самолет с технологии пето поколение, на нас не ни се налага да го модернизираме в близките пет-десет години, защото има изключителен съвременен радар, а другите го нямат. Ако се наложи след пет-десет години, колко пари ще платим? Тези самолети ще трябва да бъдат на земята, за да може да дойдат колеги, да сложат нови радари, да ги свържат във всичките системи за опознаване, за въоръжение и така нататък. Това струва пари, това изисква време. Следващото положително нещо е, че ние ще получим една прекрасна подготовка на летателен и инженерно-технически състав, защото хората, които ще ни подготвят, са хората, участвали в мисии – със стотици бойни мисии зад гърба си. Едно е да си завършил журналистика, друго е да си известен журналист практикувал доста време. време. Това няма как да измерим и да сложим в компютър, но определено е нещо сериозно и положително, защото знаем така нареченото ноу-хау – как се води съвременен въздушен бой от хора, които реално са го правили. Не искам да продължавам по-дълго своето изказване, но отново да се върна – оценявам дебата. Можеше да има и по-малко емоции, можеше да има и сериозни предложения.

Аз такива предложения не чух. Именно затова, аз лично, като човек бил десетилетия ще подкрепя с чисто сърце ратификацията, защото знам, че тези момчета и момичета, които служат в Българската армия имат нужда от парламент, който разсъждава трезво, мъдро, който работи за суверенна България. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Генерал. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Уважаеми господин Вицепремиер, имате думата – заповядайте. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми колеги министри, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа генерали, заместник-министри! Днес сме на път да направим решителна крачка към модернизацията на Българската армия. Модернизация, за която се говори повече от 12 години, но само се говори. За добро или за лошо се случи така, че трите проекта за модернизация се случват в мандата на това правителство и на този парламент. Модернизация, която отдавна е очаквана от Българската армия и от цялото българско общество. От тази гледна точка за мен елементарният популизъм да изчисляваме с колко лева това би увеличило пенсията просто е несъстоятелно. Казвал съм и друг път от тази трибуна: няма просперираща държава, която няма надеждна сигурност и надеждна армия, а надеждната армия става не само с увеличаване на заплатите, което това правителство прави два пъти. Надеждността на Българската армия зависи и от въоръжението и оборудването, което ще дадем на нашите военнослужещи от войника до генерала, за да могат да изпълняват своите конституционни задължения, да защитават териториалната цялост и суверенитета на България. За съжаление, в този дебат чух много излишни неща. Присъствал съм на много дебати в този парламент и като обикновен народен представител и като заместник-председател, а сега и като министър, но да сравняваш и да вкарваш темата „Списаревски“ и американски самолет е глупаво. Списаревски – този велик български пилот, който пожертва живота си за защитата на София, София, управляваше най-модерния за времето си самолет „Месершмит 109 Господин Шопов, моля Ви!

Много приказки се изприказваха: това не било европейско, ние сме европейци с примери от сорта какви самолети използват във Франция, в Италия, в Испания, но те си ги произвеждат. Ако българският парламент в последните 30 години беше употребил времето си и в посока на това как да развиваме авиационната си индустрия, може би и ние щяхме да произвеждаме самолети като някои други източноевропейски държави, но ние не правим това, а се занимаваме с празнословие, губене на време и евтин популизъм, за съжаление.

С тези финансови възможности, които има България, и при трите проекта за модернизация на авиацията, флота и сухопътните войски, този избор на самолет като технически качества е най добрият избор. Някои казват: защо не купихме F-35? Защото е много по-скъп и ще трябва да го чакаме дълго време, тъй като на опашката преди нас заявили се като потребители на този самолет има много хора. Ама те ни налагали условия, които не били приемливи, а именно, че можели да прекратят доставката. Дадох го като пример в Комисията по отбрана: вижте Турция, тогава не се беше случило, случи се на другия ден. Въпреки че Турция участва в Проекта за F 35, заради политиката, която води и се оценява като враждебна, Съединените щати спряха проекта. А нима не беше така и по времето на Щяхме ли да получим през 1989 г. за МиГ-29, ако един месец преди да ги получим, бяхме заявили, че влизаме в НАТО – нямаше да ги получим. Дайте да не спекулираме с тези неща, които изглеждат на хората много фрапантни, но всъщност са резонни, когато се извършват подобни сделки за въоръжение. Никой не би снабдил с въоръжение държава, която минава в другия лагер. Надявам се, че България няма такива намерения. Следователно опасност от това ние да не получим доставката на тези самолети не съществува. Всичко друго е спекулация. Да отложим с шест месеца и да започнем отначало. Няколко пъти това упражнение за за модернизацията на армията е правено и така 11 години. Ако днес е рекъл господ, ще направим първата крачка. Единадесет години отлагаме уж за да направим по-добри условия, по-добри преговори. Условията не стават по-добри – цените стават по-скъпи. Това е естественият ход на нещата без значение дали въоръжението е шведско, съветско, американско, френско, или каквото и да било – цените се повишават. Само за справка – не знам защо не го казаха колегите, които агитираха за „Грипен“. За година поддръжката на самолетите, които те предлагаха през 2016 г. от 18 милиона евро на година, скочиха на 40 милиона евро на година. Виждате, че и там нещата растат не само при един от производителите. Това е тенденцията. Това показва експертизата на Министерството на отбраната. Човек, ако влезе и в интернет, може да го провери дали е вярно или не. Така че крайно време е да спрем да отлагаме. можело да бъде по-добре, можело да бъде и по-зле. В тази сума има резерв. Това, което не се каза, е, че по предложение на Стейт департамента очакваме решение на Конгреса за около 60 млн. долара, с които да се подпомогне закупуването на тези самолети. Ако това решение мине през американския Конгрес, на практика цената няма да е тази, а ще падне с около 110 млн. лв. и това е плод на усилията на тези хората, които някой в тази зала обвини, че не са си свършили добре работата. Това не е справедливо. Хората и от четирите ведомства, които водеха преговорите, направиха максимума те не са виновни, че ние нямаме никаква история на взаимоотношенията си за покупка на американска техника и не можем да получим условията, които получават други страни, които са стари клиенти. Това е практиката. Вземете една Словакия – получиха разсроченото плащане, защото имат своя история в тези търговски взаимоотношения. Ние за първи път правим подобна крачка. Уважаеми колеги, мисля, че ако се концентрираме върху нуждите на армията и нуждите на отбраната на България, а не около опитите да вадим евтини политически дивиденти, защото по никакъв начин нито пенсиите, нито заплатите са зависими от това, ако ние създаваме условия за по-висок брутен вътрешен продукт повече работни места, доходите на хората ще се увеличават. Те не зависят от това дали ще купим бронирани машини, самолети или кораби. Аз казах и в Комисията по отбрана: убеден съм, че ако БСП бяха на власт, щяха да купят същия самолет. Не само защото последният министър на отбраната, който беше от БСП, Ангел Найденов, каза: това е положението, защото с покупката на F-16 Block 70 ние ще бъдем първата държава на Балканите, която ще има, макар и осем, такива самолети.

сключва договор за модернизацията на тези стари самолети до Block 70 да се изравнят до това, което ние имаме. Хърватска прекратиха преговорите с Израел за стария F-16 и те купуват същия самолет. Словакия, която също като нас няколко години се люшкаше какъв ход да предприеме, също сключи договор за същия самолет, така че не трябва да се правят спекулации. За мен е без значение от какъв производител е защото както сега казвам, че F-16 Block 70 е необходим на нашите военновъздушни сили, по същия начин казвам, че поддръжката на МиГ-29 и СУ-25 е важна, за същите тези военновъздушни сили. Аз не правя разлика дали самолетът е произведен в Русия или в Америка. Ако техниката е необходима и ни върши работа, тя трябва да се поддържа или в конкретния случай да се закупи. Ресурсът на нашите изтребители, с които разполагаме в момента, отива към своя край. Те към момента са на 30 години. Колко години още да отлагаме? Да имат живот до 2029 г. – максимум, и това горе-долу се връзва със срока, в който ще пристигне и втората част от сделката за следващите осем. Искам да благодаря на всички за дебата. Благодаря на тези, които ще подкрепят ратифицирането на договора, защото смятам, че когато става въпрос за Българската армия, когато става въпрос за сигурността и суверенитета на България, не трябва да се делим. Казвал съм го хиляди пъти от тази трибуна: не трябва да се делим на леви и на десни. Трябва да разсъждаваме от прагматичния интерес на нашата сигурност, а прагматичният интерес на нашата сигурност диктува да модернизираме нашата армия – нещо, което 30 години не е правено. Тридесет години по една или друга конюнктурна причина ние режем, унищожаваме, накичваме самолетите си по селските мегдани или ги продаваме за жълти стотинки. стотинки. В конкретния случай ще Ви дам само един пример: от 40 самолета СУ 25, сега да имаме 14, същото стана

и тъй като сме стигнали до това положение, трябва да модернизираме въоръжените си сили. Решението за F-16 Block 70 е правилно решение в полза на модернизацията на нашата армия и способностите на нашата бойна авиация. Благодаря Ви за вниманието. Предполагам, че здравият разум ще надделее над тънките политически сметки. Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер. Господин Марешки, вицепремиерът Каракачанов завърши. Изказванията завършиха. Генерал Стойков – командирът на ВВС, искаше да се изкаже. Имате думата.

Господин Председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители, господа министри, заместник-министри, господин генерал Боцев! Аз имам отговор на доста от въпросите, които бяха зададени по време на дебатите, но доколкото разбрах от тях, от тях, отговорите бяха ясни. По скоро бяха провеждани, за да има дебати по този важен за страната

Ние отбелязахме 30 години от придобиването на МиГ-29. Този повод е колкото хубав и не чак толкова, защото през тези 30 години не получихме никаква модернизация на изтребителната авиация, точно обратното – бяха спрени самолетите МиГ-23 и МиГ 21, бяха закрити доста летища от изтребителната авиация. Освен това друг важен момент е, че през този период, въпреки хубавите и прекрасни възможности на МиГ-29, той не може да компенсира технологичния застой на българските ВВС и Българската армия. С това искам да акцентирам на крайната необходимост от модернизационния проект, който днес ще бъде гласуван, и да продължим с практическите стъпки по неговото усвояване. Самолетът е хубав, с големи възможности, с абсолютно всички системи, които го правят оперативно съвместим. Пилотите и инженерно-техническият състав ще получат обучение, което ще им позволи да го експлоатират с пълните му възможности, и върху това нямам съмнение, тъй като проведохме конкретни

Господин Марешки, може само да ми направите забележка. Ако засегнете друг въпрос, ще Ви отнема думата.

Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Вие като Председател трябва да вземете мерки, когато дадена парламентарна група

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, гласувах „против“ тази сделка, защото си давам сметка какво означава тя на практика – наведена главица пред друга държава и изпълняване на нейните условия, предаване на националния интерес, разхищение на огромен обществен ресурс в момент, в който близо 50% от българите едва оцеляват. Бедна България – най-бедната в Европейския съюз, захрани току-що богата Америка с милиарди. Президентът Тръмп сигурно ще ни благодари, колеги, ще Ви благодари, че му помогнахте да открие четири хиляди нови работни места. За кого работихте днес? Къде се намирате – във Вашингтон Колеги, моля Ви, пазете тишина! КРЪСТИНА ТАСКОВА: Току-що целият български народ видя, че ВОЛЯ е единствената партия, която последователно защитава интереса на българските граждани, защото колегите, които в момента се присъединиха към нашата позиция, че не трябва да купуваме тези самолети, досега мълчаха – две години мълчание. КРЪСТИНА ТАСКОВА: …интересът на българския народ в момента не са тези самолети, колеги. Те не искат милиарди за излишни скъпи самолети. Много интересно как ще обясните утре на всички болни деца и на техните родители защо държавата няма пари за лечение, а има милиарди за самолети? Как ще обясните на бедните пенсионери, че трябва да продължават да мизерстват, защото няма пари и за тях, а има пари за самолети? Може би ще дадете самолети на персонала на видинската болница, който вкупом подаде оставка заради ниско заплащане и лоши условия! И най-важното, как ще обясните, че бедна България купува по скъпо в сравнение с всички други държави, по-богати от нас? Или Вие не смятате, че дължите някому обяснение? Ние от ВОЛЯ оценяваме преговорите по тази сделка не само като грабеж, Приключвам! Затова искаме оставките на отговорните, които не можаха да проведат преговорите правилно. Но най-важното, което стана ясно днес – лъсна

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Гласувах „против“ с аргументите на моите колеги от „Атака“, но излизам на трибуната да наблегна на главния за мен аргумент, който гласувах. от всички кандидатстващи фирми, държави и така нататък, купихме единствения самолет, който може да носи ядрено оръжие и отворихме вратата за присъствието на ядреното оръжие в България. Това е моят главен аргумент. И като следствие от всичко това се вижда формирането на една нова, много екзотична коалиция – от една страна, ВМРО и ГЕРБ, от друга страна, Движението за права и свободи. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате думата, генерал Попов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам

Господин Председател, уважаеми колеги! Практиката е такава, че когато се касае до договори, двете четения минават в едно заседание. Но тук не става въпрос за какъвто и да е договор, за обикновен казус, за обикновен случай, тук се касае за исторически акт, за изключително важно решение

доставчиците, искат да си получат парите. Това е разбираемо за тях, а след години да ни доставят самолетите. Мисля, че истинският дебат в обществото започва сега.

българите да ги преценяват както намерят за добре и да съдят за нас по това, което се случва в залата. Ето защо аз съм на противното мнение – не бива днес да гласуваме

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Константин Попов за второ гласуване на Законопроекта. Гласували

Законопроекта. Гласували 187 народни представители: за 124, против 59, въздържали се 4. Предложението е прието. Господин Генерал, заповядайте да ни запознаете с текстовете.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! „ЗАКОН за ратифициране на международен договор

материали и услуги“, международен договор BU P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка и оборудване“

подписан на 13 юни 2019 г. в гр. Вашингтон, САЩ, и на 11 юли 2019 г. в гр. София, Република България.

споразумение по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

Изчакайте малко, чета в момента. Седнете, ще Ви дам думата. За протокола – в заглавието да се добави английското наименование на всеки един от договорите, така както прочетох в началото на заседанието. Изказвания? Господин Шопов, искахте думата. Заповядайте,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Какво стана ясно след първото гласуване на тази ратификация? Стана ясно, че би трябвало да изпитваме гордост, както казват тук колегите от ГЕРБ. Гордост трябва да изпитва американската страна. Те отварят 4 хиляди нови работни места. Американската страна развива бизнеса си. Мисля, че във вчерашния ден прочетох някъде, че в поредния нов завод на „Локхийд Мартин“ ще има уважавано присъствие, посещение на високо ниво от президента Тръмп – да подкрепи работниците. С това решение ние подкрепихме работниците в Америка. Направихме Америка велика по този начин. Също – въпроса, който поставих с изказването ми на първо гласуване, за безплатните американски бази, които има тук, в България. Защо не направихме така, че самолетите, за които сега отделихме тези милиарди, всъщност да ни бъдат дадени на символична цена или без пари дори? Защото наема, който американската държава плаща за базите си навсякъде по света, ако го съпоставим с тези бази, които имаме тук, това са милиарди. Около 3 милиарда – съпоставимо е това, което би трябвало да ни дадат те като наем. Има такава процедура – Америка си плаща наем за базите, които ползва по целия свят. Това тук, в България, не се случи и не беше използвана тази възможност. Господин Каракачанов, в началото на тази година репортер от телевизия „Алфа“ Ви зададе въпроса: ще поставите ли ли темата за безплатните американски бази като аргумент в преговорите, които се водят с американската страна? Тогава казахте: „Да, ще го поставя този въпрос.“ Аз нямам информация да сте го поставили или поне няма видими резултати от това. И нещо друго, което стана ясно от гласуването на първо четене – пределно ясно е. Молбата ми към медиите, които ще отразят днешното заседание, да не бъде: „Народното събрание прие да купим тези изтребители“

гласуването, което сега ще се направи на второ четене и по този начин ще бъде окончателно приета тази ратификация с американската страна, да бъде явно, поименно, със ставане от място. България“.) Слушах всички изказвания на първо четене – на всеки от Вас видях личната му убеденост за позицията, която заема. Би трябвало да няма никакво притеснение да се изправи, Вие да прочетете името му и той да си каже позицията по въпроса. Това е нашето предложение – надявам се да го подкрепите.

Господин Председател, дами и господа! Три десетилетия България не може да модернизира своята армия. В последните две години, две години и нещо наистина в българската държава управлението прави така, че България да има силна и модерна армия. Има политически партии в българския парламент, които са против това! Въпреки че всеки го е записал в програмата си! И партия ВОЛЯ, и БСП, включително и нашите коалиционни партньори са подписали Програма за управление с ГЕРБ, където е посочено – за превъоръжаване, модернизация и така нататък. Няма политическа партия, която да не е застанала зад това. Днес обаче виждаме различни мнения, може би продиктувани от това, че някои партии защитават чужди национални интереси. Защото в партия ВОЛЯ има народни представители, които мечтаят България да се слее с една друга държава! И това го тръбят. За тях, естествено, не е добре Българската армия да е силна и модерна. Не е добре доходите в Българската армия да се повишават, както се случва в последните години! Не е добре българският войник да е оборудван! Да има нови униформи, както се случва в последните години! За първи път в Българската армия има повече постъпващи, отколкото напускащи – за 30 години! Какво Ви показва това? Това показва, че Българската армия започва един нов живот – живот, който трябва да води по принцип всяка една армия! Тя трябва да бъде обезпечена, модернизирана, да има специалисти, да има подготвени кадри, за да може да защитава националните интереси на държавата, да защитава България. А тези, които не подкрепят това, правят обратното. Те казват: „Ние нямаме нужда от силна армия, нямаме нужда от самолети, нямаме нужда от кораби, нямаме нужда от сухоземна техника. Имаме нужда само да правим политика и да се харесваме на избирателите!“ Затова сте политици – да поемете политическа Да излезете и да кажете: може една част от обществото да не одобрява това, но ние, като политици, сме длъжни да защитим националната сигурност на държавата! Направете го. Защо не го правите? Тук слушам колегите от „Атака“. Кой е съвносител на това предложение, господин Чуколов? Не е ли Вашият министър от „Атака“ – на икономиката? Ами снемете си доверието от него! Не е ли той съвносител? Не са ли Вашите колеги – гласуваха по парламентарните комисии за промените? И миналата година гласуваха. Как пък изведнъж не Ви харесва нещо, което Ви предлага Вашият министър?

коалицията, нека да стане ясно нещо. С решение на Министерския съвет Министерството на икономиката, респективно министърът на икономиката, е определен да води разговорите за индустриално сътрудничество. По-по-следващата точка аз ще докладвам за Рамковото споразумение за индустриално сътрудничество. Но съвместно с всичките министри, които сме определени с решение на Министерския съвет, ние внесохме предложението точно за този пакет самолети. Сега искам да кажа и личното си мнение. Аз и Министерството на икономиката от самолети не разбираме, но ние имаме пълното доверие на експертите, които работиха и счетоха, че това е най-добрият пакет, най-добрите условия в този момент. Имам им пълно доверие и ако ме питате отново, отново ще внеса техния доклад в Министерския съвет да се разгледа. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ангелов, вземам реплика на Вашето изказване. Вярно, че младостта е по-буйна и невъздържана, но ми се струва, че не трябваше да допускате преминаване на добрия тон. В случая даже си позволихте лека манипулация, защото аз лично съм подписал тази Програма за управление и няма да да се откажа от подписа си, нито пък от онова, което сме се разбрали, че трябва да извършваме в интерес на държавата. В Програмата е записано, че трябва да се извършва модернизация на армията, и никой не бяга от този ангажимент. Но там не е записано, че трябва да бъде с най-скъпия самолет, при унизителни за Република България условия. Това е едното. Второто, не ми хареса това това изречение във Вашето изказване, че едва ли не всички, които не подкрепят предложеното решение на Народното събрание, обслужват интереси на чужди държави.

В тази връзка искам да Ви припомня, искам да предпазя и Вас, и всички хлевоусти хейтъри, че Националният фронт за спасение на България не

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, господин Ангелов! Аз като редови избирател в България по време на предизборната кампания единственото нещо, което чувах по всички медии, беше 300 лв. пенсия. Аз това съм запомнил!

така. Нека да бъдем честни пред българските граждани и най-вече Вие към Вашите гласоподаватели да кажете, че сте ги излъгали, да им кажете, че предварително сте си договорили новата коалиция, която сега стана явна, новите „Обединени патриоти“ – добре, че има такива като нас от ВОЛЯ, за да може една година предварително да ги осветяваме. Благодаря Ви. Повече честност и откровеност! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Марешки. Има ли трета реплика?

Господин Марешки, ако някой лъже непрекъснато, Вие може да си направите изводите, кои са. Вие днес твърдяхте, че няма даже да присъствате в залата за гласуването, защото Договорът бил срамен и позорен, а пък присъствахте, въпреки позата, която бяхте заели. Тя е удобна винаги за Вас, тази поза! И това добре го знаете, нали? Другото, което мога да Ви кажа. Тези, които лъжат, са записали в предизборните си програмите, с които са влезли в парламента – като Вашата партия, че ще искат в трите рода войски модернизация и превъоръжаване. Вие сте го написали във Вашата програма. А след това говорите друго! Тоест, кой лъже? Или просто половин лято Ви няма тук в парламента, защото сте на първа линия на плажа, днес дойдохте и решихте да се изявите и да говорите пак щуротии? Това е нормално за Вас. Това е ясно за всички. То се видя и на изборите. Хората разбраха кой лъже и кой не. Дадоха Ви голяма оценка въпреки голямата организация, която бяхте направили. Към господин Симеонов. Ако нещо съм засегнал лично Вас или партия НФСБ, бих се извинил. Но аз, говорейки, че не подкрепяйки това, се обслужват други интереси

ЕМИЛ ХРИСТОВ: Обратно мнение има ли? Господин Кутев, Вие сте с обратно мнение, имате думата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Идеята да прекратяваме изказванията така, по този начин, между другото, противоречи по принцип на парламентарната практика и не би трябвало изобщо да бъде част от това, което се случва в който и да било парламент. Защото парламентът е място за дебати. И той за това е създаден. Ако той загуби смисъла си на място за дебати и за изразяване на мнения, той губи изобщо смисъла да се събира. Така че това е един от най преките пътища да обезсмислите Конституцията на държавата, като спрете дебатите. А именно това, което правите в момента, е начин да ги спрете. Убеден съм, че ще има най-малко още 10 – 15 изказвания. Гарантирам Ви ги, ако не повече. Между другото, едното от тях бих бил аз. Защото има неща, които трябва да се кажат! Най-важното е, че когато Вие спирате дебатите сега, Вие си осигурявате възможност да изхарчите някъде около 3 млрд. лв. на българския данъкоплатец даже без да бъдат обсъдени докрай! Само преди няколко дена спряхте финансирането на партиите, при положение че партиите за целия си живот на съществуване от XIX век насам не са изхарчили толкова пари, колкото… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ без да оставите време за първо и второ четене, без да оставите дебатът да се развие! Това е практика, която в един парламент не би трябвало да има място.

Предложението е прието. Преминаваме към гласуване. Днес Ви е ден на тази тема, господин Попов. Направих справка със съдържанието на чл. 67 от нашия правилник. Няма основание съгласно този член да подложа на гласуване предложението, направено от народния представител Десислав Чуколов. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване представения Ви от народния представител Константин Попов Проект на Закон…

Няма да злоупотребявам с тази процедура, но Вие дадохте достатъчно основание тя да бъде направена. Не знам на какво се дължи Вашата активност днес да участвате в работата на Народното събрание от мястото, което заемате. Преброих обаче поне три Ваши намеси не по повод на дисциплината, грубо казано, на изказващите се, а по отношение на съдържанието, без да имате основание за това. Нарушихте неколкократно Правилника, опитвайки се да ограничавате дискусията и да коригирате мнението на народните представители, да ги притискате да подменят изразните си средства, когато те не са използвали обидни думи или квалификации. Единственият мотив за това, поне аз останах с такова впечатление, беше, че това, което говорят те, не съответства на предварително написаната Ви партитура. Много моля да се придържате към Правилника! Вие в момента председателствате Народното събрание, но трябва да осигурите условия за дискусията. Трябваше да подложите направената процедура за начина на гласуване на гласуване,

Нямам написана партитура. Вие отлично знаете това. Винаги съм се стремил да спазвам Правилника. (Шум и реплики.) Виждам Ви, господин Симеонов. А що се отнася до предложението за гласуване – наистина Ви моля да прочетете внимателно чл. 67 от Правилника и ще разберете основанието ми да нямам право, а не желание, да го подложа на гласуване. Господин Симеонов, заповядайте – процедура за отрицателен вот, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Отрицателният вот е по повод – няма да изтъквам аргументите, които бяха изнесени преди това и които лично аз също съм изтъкнал като основание за отрицателния вот, но искам да Ви информирам, че след поясненията на председателстващия на събранието аз получих основание за още една причина да гласувам „против“. Беше заявено, че всички наименования ще бъдат изчетени по правилата на английската транскрипция на английски език. Не мисля, че това е допустимо! Мисля, че в България изчитането на чужди букви трябва да бъде по правилата на изчитането на латински език. И тогава трябва да Ви кажа, че получих второто изключително сериозно основание да гласувам „против“. Ами, вижте наименованието на втория договор: BU-D-AAA, както го прочетох и още едно „А“. Прочетено по правилата на

нашите пари потъват. Никой не носи отговорност срещу плащането, което ще направим така. Казвам го от личен пример, защото съм си купувал нещо от щатите, платих си го предварително – те явно така си обичат, и после фирмата изчезна и парите ми потънаха. Сега обаче не са моите пари аз не мога да ги подложа по същия начин на такъв риск. Сега говорим за парите на всеки един български гражданин. Точно това е един от аргументите, с които ние не подкрепихме тази сделка. Естествено, останалите са не по-малко важни: скъпоструваща, предварително плащане, не отговарящи на абсолютно никакви изисквания, които бяха заложени още преди две години, и с които от две години ни обясняват, че само заради това и единствено само защото ще я купим отложено, разсрочено и това няма да попречи на другите проекти в България, не само във военната сфера, това нещо все пак става факт днес. Не само че ще попречи на всички други модернизации, на всички други сфери в България, а и ние нямаме парите. Да кажем, че в момента имаме парите, при положение че излизаме и емитираме дълг дълг, който емитираме от името на всеки един български гражданин. Това не е чистата истина и това трябва всеки един български гражданин да го знае. Ние емитираме дълг не за да живеят българите по-добре, а за да може в Америка един истински държавник, какъвто е Тръмп, да каже: ето аз, с помощта на България, помогнах Вие американците да живеете по-добре. Замислете се много върху това, което Ви казах. Благодаря Ви.

имате думата да представите Доклада на Комисията по бюджет и финанси. Благодаря, господин Председател.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

на Министерството на отбраната: генерал-лейтенант Атанас Запрянов – заместник-министър; на Министерството на външните работи: Емилия Кралева – заместник-министър, Иван Найденов – постоянен секретар; на Министерството на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник- министър. Законопроектът беше представен от министър Горанов. Със Законопроекта се цели финансовото обезпечаване на придобиването на нов тип бойни самолети от Въоръжените сили на Република България. С актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република се осигурява необходимият ресурс в размер на 2 млрд. 100 млн. лв. Съществен момент във финансовия модел на този договор е начинът на плащане, който предвижда определената цена (cash with acceptance), посочена в международните договори с правителството на САЩ, да се депозира изцяло в кратък срок след тяхното подписване по сметка на федералното правителство. Няма възможност за друг начин на плащане, тъй като досега българската държава няма големи доставки на въоръжение от Депозираните средства ще се използват от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността за извършване на плащания в хода на изпълнението на договорите. Условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност, след превеждане от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет, част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава. Процесът на откриване на сметките и прехвърлянето на средства отнема обичайно около 6 месеца. Реализирането на тази възможност изисква сключване на споразумение между Министерството на отбраната, Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк, като в него може да участва Българската народна Стандартно средствата се инвестират в овърнайт депозити и нискорискови краткосрочни федерални съкровищни бонове с различна срочност. При евентуално реализиране на описаната възможност би могло да се очаква държавата да реализира приходи от инвестиране с нетна доходност от около 1,5 на сто, ако няма съществени промени на текущите пазарни условия. Този финансов модел за реализиране на Проекта за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, в изпълнение на Решението на Народното събрание изисква осигуряването на допълнителни разходи над одобрените от Народното събрание със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., което налага изготвянето и предлагането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република Предвид посочените по-горе условия, постигнатите договорености по отношение на цената на пакета по сделката, която възлиза на 2 млрд. 198,3 млн. лв., изчислена при прогнозен валутен курс на лева спрямо щатския долар от 1,75 лева за долар, както и отчитайки допълнителните очаквания на Министерството на отбраната, с Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предлага да се увеличи размерът на разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. с 2 млрд. 100 млн. лева. Същевременно със Законопроекта се предлага и намаление на разходи по държавния бюджет. Предвидено е планираните в разчетите към Закона за държавния бюджет България за 2019 г. средства в общ размер на 271 млн. лв. за реализиране на други проекти за модернизация на Българската армия да не бъдат разходвани през настоящата година. Отчитайки нетното увеличение на разходите по държавния бюджет в размер на 1 млрд. 829 млн. лв. в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предвижда увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1 млрд. 829 млн. лв. до 2 млрд. 228 млн. лв. Изготвените разчети за основните параметри по консолидираната фискална програма предвиждат бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за 2019 г. да бъде отрицателно в размер на 2 млрд. 429 млн. лв. или 2,1 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” 11 народни представители, 8 „против” и без „въздържал се”.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

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 15 юли 2019 г. На свое заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по отбрана обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 15юли 2019 г. На заседанието присъстваха министърът на отбраната Красимир Каракачанов, заместник-министърът на финансите Росица Велкова и заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов. Заместник-министърът на финансите Росица Велкова изложи мотивите към Законопроекта. Тя посочи, че предложението на Министерския съвет за изменение на държавния бюджет за 2019 г. се отнася до промяна на показатели в разходната му част, като необходимостта от промените е свързана с изпълнението на решение на Народното събрание от 16 януари 2019 г. за придобиването на новите многоцелеви бойни самолети F-16 Block 70 за Българската армия. Предлага се увеличение на капиталовите разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. с 2 млрд. 100 млн. лв. Заедно с това се предлага и намаление на разходите с 271 млн. лв., предвидени в държавния бюджет за 2019 г. за финансиране на другите два модернизационни проекта на Българската армия, условията за което няма да са налице през настоящата година. Във връзка с това и като следствие се налагат и съответни промени по някои основни бюджетни параметри, като размер на публичните разходи, бюджетно салдо и други, които имат отношение към спазването на числовите фискални правила. Нетното увеличение на разходите по държавния бюджет е в размер на 1 млрд. 829 млн. лева. С толкова се увеличава и дефицитът по държавния бюджет, който ще възлезе на 2 млрд. 228 млн. 300 хил. лв. В резултат на тези промени бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за 2019 г. ще се промени, като очакваният дефицит ще възлезе на 2 млрд. 429 млн. лв. или 2,1 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт, което определя и оставане на дефицитът на сектор „Държавно управление“ под ограничението от 3 на сто от брутния вътрешен продукт. Заместник-министърът уточни, че увеличеният разход за отбрана през 2019 г. представлява еднократна мярка от страна на правителството и не води до промяна в структурния баланс и спазването на средносрочната бюджетна цел за България. Няма отношение и към фискалната позиция на страната ни. Изводът е, че касовите разходи, които ще се предприемат за 2019 г. за придобиването на самолетите, няма да увеличат разходите на сектор „Държавно управление“ за текущата година и съответно няма да доведат до влошаване на бюджетното салдо.

от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет, част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност в полза на българската държава. Посочени бяха технологията за извършване на плащанията и способите за реализиране на възможната доходност. На въпрос на народния представител Милен Михов за възможността от известно намаляване на разходите по причина на евентуална благоприятна промяна на курса на американския долар бяха дадени необходимите разяснения и беше отбелязано, че по-реалната възможност за доходност е практиката за инвестиране на депозираната по договора сума чрез съответните финансови инструменти в нискорискови операции. На въпрос на присъстващия народен представител Павел Шопов за отговор по възникнали в Министерството на финансите разногласия по финансирането на покупката на самолетите, за която той има информация, беше отговорено отрицателно. Беше уточнено, че в предварителните разговори и по време на самите преговори, Министерството на финансите е задавало редица уточняващи въпроси към Министерството на отбраната и към американската страна, на които е отговаряно своевременно. В заключение, председателят на Комисията по отбрана Константин Попов отбеляза огромното значение на решението за финансирането на придобиването на новите многоцелеви бойни самолети F-16 Block 70 за българската държава, с което на практика ще бъде поставено началото на превъоръжаването на Българската армия и превръщането ѝ в модерна сила за отбраната на страната. След приключването на обсъждането беше проведено гласуване, в което участваха 21 народни представители. С 13 гласа „за“, 8 гласа „против“ и нито един „въздържал се“, Комисията по отбрана прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 15 юли 2019 г.“ Благодаря Ви, адмирал Манушев. Няма постъпили доклади от други комисии. Преминаваме към обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2019 г. Откривам разискванията. Има ли желаещи за изказване? Професор Гечев, заповядайте за България): Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми колеги, по принцип няма нищо необичайно в актуализация на бюджета, когато има обективни причини. В целия свят са актуализирани бюджети, актуализирани са и в България. Въпросът е не толкова защо се актуализира бюджетът, тъй като, ако той се актуализира по важни въпроси за държавата, в това число и за националната сигурност, е добре дошло. Въпросът е при какви условия се иска увеличение на бюджетния дефицит, респективно на бюджетните разходи и какви са гаранциите по тези разходи? защото колегите от Комисията по отбрана и други не са специалисти в тази област, но не е Федералната резервна банка на Ню Йорк. Името „Федерална резервна система“ е името на Централната банка на Съединените американски щати. И тъй като има 12 поделения, най-важното и най-голямото от тях е в Ню Йорк. Така че това не е банка на Ню Йорк, а е част от федералната резервна система на САЩ. Но това не е толкова важно.

Разбира се, Министерството на отбраната на Щатите е част от тяхното правителство, но е много важно да се отбележи, че тази сума – 2 млрд. 300 млн. лв. близо, отиват по сметка на Пентагона. Тоест тези пари четири години те ще ги въртят и ще ги използват за отбранителните цели на А след четири години ще започне изпълнението на тази програма. Тоест, тук говорим за ефективност и целесъобразност на използването на тези бюджетни средства. Второ, за голямо съжаление искам да разсея розовите прогнози как Пентагонът ще инвестира част от тези средства в държавни ценни книжа и България щяла да има доходност от процент и половина. Няма такова нещо, дами и господа! В Договора страната доставчик не е поела такива ангажименти. Вие наистина ли мислите, че ние ще платим 2 млрд. 300 млн. лв. и американската страна ще започне да ни привежда лихви? Искам да Ви успокоя, че това няма как да стане, защото нетната доходност на такива книжа за България от Централната ни банка, където се реализира фискалният резерв на България, нетният доход от десет години е отрицателен! Няма как да стане процент и половина! Второ, което е още по-лошо, тези пари, като отиват там по сметка на Министерство на отбраната, то може, това е вярно, ако то закупи държавни ценни книжа. Уважаеми колеги, на коя държава държавни ценни книжа ще закупуват те? На България и на Пакистан ли? Не, съвсем логично и юридически обосновано те ще закупуват на американското правителство. И тук става интересно: най-бедната страна на Европейския съюз, с най-висока смъртност, с най-разсипано здравеопазване ще финансира, това кажете, държавния дълг на богатата и високоразвита страна И затова ние не сме съгласни авансово да се плащат 2 милиарда и 300 милиона срещу чертеж и евентуално получаване на стоката след четири години. Защото през този период ние нямаме самолети, нямаме боеприпаси, но сме платили на 100% и сме платили какво?

Не виждам. Други изказвания? Има ли желания от други парламентарни групи? Не виждам. Имате думата. това е да казвате, че няма пари за болните деца, за хората с увреждания, за болниците, които са в окаяно състояние, защото, ако го направите, ще проявите висша форма на политическо лицемерие, в което Вие сте много добри.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Позиционирах изказването си по днешната тема, защото тя е обща, в частта за промяна на бюджета съвсем съзнателно, защото основните критики към Проекта за модернизация, касаещ покупката на нов тип боен самолет, всъщност е във финансовата сфера. Ние от ДПС не приемаме тези критики по една-единствена причина. Те са базирани с оглед на друга цел, каквато ние смятаме, че не е истинската цел на покупката на този самолет. Да, той ще повиши нашите бойни способности, на страната имам предвид. Но къде се прави тази инвестиция, защо се прави, как се прави и в какъв размер? Няма да открия пред Вас топлата вода, ако кажа, че страни като България не могат да разчитат на самостоятелна защита на суверенитета и националната сигурност. Никога не сме и разчитали. Няма да е нищо ново, ако Ви кажа, че това се прави по един утвърден начин и когато ние говорим за евроатлантически ценности – професор Гечев, обръщам се към Вас поради простата причина, че Вие се обърнахте към нас, като питахте: евроатлантически ценности не са ли и ако го направиш това от Великобритания, Франция, Швеция и така нататък? Основният ни аргумент за нас, на „Движението за права и свободи“, е, че ние трябва да инвестираме там, откъдето идва защитата на нашата национална сигурност. Тя идва от НАТО и кой е старшият партньор в НАТО? Великобритания и Франция, Германия и Швеция ли? Кой плаща? От две години, от началото на ерата Тръмп, се задава един и същи въпрос: кой от 1945 година насам плаща целия масраф на защита на страните от НАТО? Отговорът е много прост и няма нужда да се заравяте нито в Евростат, нито в бюджетите на страните от НАТО и като цяло на НАТО. Аз вече съм го направил. Огромна, огромна част от тези средства идват от американския данъкоплатец и са за сметка на американския бюджет. И военнопромишленият комплекс на тази страна произвежда почти цялото оборудване, което е налично в страните от НАТО. Разбира се, Франция има своя дял, Великобритания, Швеция и така нататък, и така нататък. Неслучайно президентът Тръмп постави въпроса: ще плащат ли европейските страни за своята национална сигурност, която ние им осигуряваме? Е, добре, колеги, ние приемаме така: ние инвестираме във военнопромишления комплекс на Щатите, защото чакаме оттам защита на нашата национална сигурност, включително и до доставката на въпросните самолети. И дотогава ще бъдем така, така ще бъде гарантирана нашата национална сигурност. Има ли някой съмнение в тази зала, че ние в момента нямаме никакъв военен потенциал да се защитаваме от който и да било? Има ли някой съмнения в тази зала, че след сирийския и украинския конфликт, опасностите за националната сигурност на България са умножени в пъти? Няма, нали? И какво трябва да направим? В чий военнопромишлен комплекс инвестирахме ние средства, когато бяхме член на Варшавския договор, питам от тази трибуна? И тук вляво има страшни специалисти по тази тема. Казвам го без ирония. В чий военнопромишлен комплекс инвестирахме ние

Детайлно като разгледате нещата, ще видите, че не е български. Във военнопромишления комплекс на държавата, която е била водеща във Варшавския договор и която е осигурявала защитата, суверенитета и националната сигурност на държавите от Варшавския договор. Сега правим същото, уважаеми колеги. Ние не разглеждаме покупката на нов боен самолет като изолирано явление, като предмет. Ние я разглеждаме като част от стратегията на България за осигуряване на надеждна защита в системата на колективната сигурност на НАТО, инвестирайки във военнопромишления комплекс на Съединените щати. Ясно, точно да бъде казано това на българските граждани. В това няма абсолютно нищо укоримо, почитаеми колеги отляво и най-отдясно! Напротив, това е правилната политика, това е вярната стратегия за нашата страна и за нашата национална сигурност, защото ние наистина сме вече в регион на сериозни конфликти и в регион на сериозни опасности. Нали не се съмнявате, че Черно море вече не е това, което беше преди украинския конфликт? Нали не се съмнявате, че не е по силите нито на Швеция, нито на Франция, нито на Великобритания, нито на която и да е било европейска страна да гарантира нашата национална сигурност с всичките ми уважения към тях? Отдавна сме го казали – и нашият почетен председател доктор Доган, и ние в декларации, в изказвания и в документи, че Европа е икономически гигант, но военно джудже. И това е факт, и се признава от всички европейски лидери. Неслучайно сега се мисли за въоръжени сили и колективна сигурност на Европейския съюз. Така че този, днешният акт, е абсолютно правилен. Дали цената е такава или онакава, това е инвестиция в сигурността на държавата. Уважаеми колеги, националната сигурност е много скъп продукт. Без нея няма социална сигурност. Без нея даже няма свобода, а свободата няма цена. Така че тук да мерим с лъжичката и с аптекарските везни нещо, което няма как да го премерим, е, меко казано, недалновидно, и понеже този дебат се гледа от българските граждани бъдете абсолютно сигурни, че този път социалната Ви загриженост на фона на националната сигурност няма да бъде оценена. В това съм абсолютно сигурен. Българинът винаги е държал за сигурността на държавата. И от тази гледна точка ние ще подкрепим и промяната в бюджета. Но тук искам да отворя няколко странични въпроса, които никак не са маловажни. Първо, беше ли нужно да има конкурс и такава процедура за нещо, което касае националната сигурност? Кому беше нужно, при положение че нашето законодателство разрешава директни преговори? Защо трябваше онази калпава ограда, която построихме по границата да бъде извадена да бъде извадена с промяна в законодателството от Закона за обществените поръчки и за нея да не се провежда търг и конкурс, а за самолетите ние да провеждаме търг и конкурс, с който обидихме сериозни наши партньори? Изложихме авторитета на държавата и поставихме под съмнение други търговски взаимоотношение на България. Ние от ДПС от първия ден алармирахме, че това е грешна политика, че това е погрешно съставен акт. Трябваше ясно, просто и без популизъм да се обясни на българския народ, на българските граждани: това е начинът на България да бъде гарантирана националната сигурност, териториалния суверенитет и политическия суверенитет. Това е начинът! И затова ние ще водим преговори с потенциалния продавач – военнопромишления комплекс на Щатите и правителството на Съединените щати, първо. Второ, въпросът е вътрешнополитически. Вторият въпрос. Обръщам се към ГЕРБ: Вие, уважаеми колеги от ГЕРБ, от днешния дебат разбрахте ли защо нямате евроатлантическо правителство и мнозинство? Разбрахте ли, че коалицията, която сте съставили, няма нищо общо с евроатлантическата ориентация на България? Разбрахте ли, че с различни аргументи се бяга от това? Разбрахте ли, че патерицата, която ползвахте от „Воля“, е патерица на една друга държава, срещу която трябва да се защитаваме? Разбрахте ли всъщност какво предателство извършвате и каква голяма политическа отговорност носите за тази коалиция пред нашите евроатлантически партньори и пред целия български народ, пред когото и абревиатурата Ви е „Граждани за европейско развитие на България“? Когато ние Ви говорим така, Вие мислите, че говорим: „Махнете тях, вземете нас!“ Не, не говорим за това. Говорим за Вашата отговорност като най-голяма политическа сила пред партньорите ни, на които разчитаме за националния суверенитет и териториалната цялост на България. С такова управление това няма как да стане. По тази причина още веднъж Ви обръщаме внимание – мислете за политическата отговорност и пред българските граждани, и пред нашите партньори. Тези въпроси са изключително сложни, те се наблюдават отвън и по това се оценява стабилността на държавата, стабилността на управлението, доверието. Вие говорите тук: защо плащаме напред? Защото няма доверие. Няма доверие в политическата стабилност за нашата евроатлантическа ориентация. Няма такова доверие! Като видят ей това, което се случва тук, партньорите ни не напред, ще искат двадесет години напред да си плащаме сметките, защото не е ясно при следващите избори кой ще бъде избран, как ще е тук мнозинството и какво ще направи. Нали разбирате, професор Гечев? Много добре ме разбирате. Финансовите сделки се нуждаят от доверие. Нашите партньори нямат доверие в България, заради ГЕРБ в този случай. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Да, заради този Ваш избор. Ако Ви се вижда пресилено, за нас нещата изглеждат така, и за тях изглеждат така. Още Още един въпрос – ние от ДПС получаваме скромни от време на време благодарности от ръководството на ГЕРБ за това, че сме подкрепяли всички решения по евроатлантическата ни солидарност, по бюджета – министър Горанов е тук – по финансовата стабилност. Колеги от ГЕРБ, не искаме да благодарите на „Движението за права и свободи“. Не искаме и власт. Когато сме искали, сме я получавали. (Реплики от ГЕРБ и ОП.) Искаме да знаете, че не го правим заради Вас и коалицията, която сте съставили.

Доверието е най-важното, доверието във всяка област. Вие твърдите, че ние плащаме напред, защото у нас няма доверие. Ако нямаше доверие, нямаше изобщо да купуваме американското въоръжение и всичките системи, които са включени в него. Ако нямаше доверие! Но нямат финансово доверие у нас, защото, ако по една или друга причина гарантът за това доверие ГЕРБ не е на власт в следващите четири години, когато ще се изпълнява договорът, не е ясно тези два милиарда накъде ще бъдат насочени или къде ще бъдат оползотворени. Когато говорим за отговорност, искам ясно и категорично да заявя, че най-отговорната политическа сила, партия, в този парламент и в държавата е ГЕРБ. (Ръкопляскания от популистки на нашия гръб по всички теми. Ако нямаме това отговорно отношение към всички теми, защото ние управляваме държавата и не сме тук за две години да изхарчим бюджета и да си заминем, както някои други си правят сметка, нямаше да има и тази сделка днес. Много моля да е ясно кой е отговорният в тази зала и благодарение на кого в тази зала и в правителството се случват нещата. Благодаря, господин Председателстващ. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цонев,

така казахте. Благодарение на управляващите, господин Цонев, защото в преговорите, които бяха водени, за закупуване на тези самолети, ясно и категорично пролича и в договорите също, че ние сме се отказали от суверенни права да си защитим българския национален интерес. Вие, между другото, забравяте още нещо важно – че общата колективна сигурност и отбрана в НАТО, преди да стигнем до колективната сигурност, за която също и България трябва да допринася, първо, българската държава трябва да изгради достатъчни възможности и потенциал, а Вие отхвърляте това нещо. Както разбирам, след като трябва да инвестираме в друга държава, най-добре е да закрием армията и да започнем направо да плащаме за национална сигурност и суверенитет, и защита на териториалната цялост. Вие знаете, че държава, която няма армия, трябва да си плаща на други да я пазят. С критиките, които отправяте към управляващото мнозинство, конкретно и към Патриотите, няма да се скриете, че Вие сте в управлението, господин Цонев. Няма как да замажете този факт. И нещо друго става в момента, защото Вие говорите и за национална сигурност. Ние говорим сега за модернизацията на Българската армия, но

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Цонев, направихте грешка със сравнението с оградата, тъй като историческата истина и историческата ситуация, в която беше поставена държавата и българският парламент през 2015 г., беше коренно различна от ситуацията, в която се намираме сега при гласуването на сделката за F-16. Искам да Ви припомня, че тогава България беше подложена на

въпреки героическите усилия и опити за противопоставяне на „Гранична полиция“. Това наложи спешно гласуване в началото на 2015 г., в Четиридесет и третото народно събрание, на решение за облекчен режим за изграждането на оградата. Това решение свърши чудесна работа. Оградата свърши чудесна работа. Този мигрантски поток беше пресечен, господин Цонев. Ако го отречете, значи, че сте живели някъде другаде, а не в България. България, слава богу, е най-малко засегната от този бежански поток точно благодарение на бързите, решителни действия и на парламента, и на областните управи, и на фирмите, които изградиха оградата. А за нейното качество не се произнасяйте, без да сте я видели. Отидете на място и я вижте. След това прескочете до Унгария, вижте унгарската, прескочете до Австрия, вижте австрийската, вижте хърватската, която сега започнаха, да не говоря за македонската. Разликата е огромна! Тази ограда върши работа. Тя изпълни своето предназначение за едни смешни 180 – 200 млн. лв. Смешни в сравнение с цената на другите огради и смешна цена в сравнение с цената, която дебатираме днес,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще започна отзад напред на репликиращите, защото най-забавно е изказването на Симеонов. Той дори не схвана, че аз използвах примера с оградата, за да кажа: щом една ограда може да бъде предмет на националната сигурност, защо не е предмет на националната сигурност покупката на боен самолет? Щом една ограда може да бъде без търг и конкурс, защо бойният самолет трябва да е с търг и конкурс? За да се излагаме! А колкото до рейтинга, тук наистина е смешно. На последните избори „Движението за права и свободи“ си върна третото място а партията на господин Симеонов получи по-малко от Иванчева. Може би за следващите избори, господин Симеонов, трябва някои от Вашите каналджии да ги арестуват, за да си вдигнете електоралната база, ако съдим по случая „Иванчева“. Господин Цонков, отнасям се сериозно към Вашата реплика, но не сте прав – аз не съм твърдял, че нямаме национален суверенитет. Твърдях, че защитата на националната цялост и националният суверенитет е въпрос на колективна сигурност и пряко пряко зависи от нашия стратегически избор дори вътре в тази колективна сигурност. И дадох пример: ако има конфликт, какви са възможностите на Европейския съюз да ни защити от потенциалните противници и какви са възможностите на Съединените щати като водещ партньор в НАТО. Това беше примерът ми и смятам, че Ви отговарям на въпроса така. Дали сме изградили потенциал? Когато имаш държава, трябва да имаш винаги потенциал да осигуряваш националната сигурност. Може да нямаш потенциал да осигуряваш другите видове сигурности, но за националната сигурност, за да има държава, трябва да имаш потенциал във всеки един момент. Да отговоря и на госпожа Стоянова. Много

Вземете днес гласуването, госпожо Стоянова, извадете 22 гласа на ДПС и ги прибавете към гласуващите „против“ или „въздържал се“. Уважаеми партньори, ако това се беше случило, днес нямаше да има ратификация, днес нямаше да има и приемане на промяната в бюджета. Това ли е отговорността Ви? Ако ние

Вече може би пет часа говорим за национална сигурност, национални интереси и политическа отговорност, свързано с покупката на самолетите. Но докато ние говорим тук за това, навън, извън тази сграда, вече четири дни държавата е ударена от едно цунами, което изглежда нараства, и колкото и да си заравяте главата в пясъка, то няма да ни подмине, нищо, че сме зад тези дебели стени. Става въпрос за безпрецедентната криза с изтичането на личните данни на пет милиона българи от НАП. Съвсем отговорно, спокойно и политически подходих към този въпрос, подходихме и от групата, и зададох питане до министър-председателя: какви мерки ще предприеме правителството за гарантиране на националната сигурност на България и живота, данните и сигурността на всеки българин? Може би очаквано получих от госпожа Караянчева отказ премиерът да дойде да отговори, с аргументи, че не било в неговата компетентност. Пълна лъжа, защото разполагам със заповед на самия премиер, подписана от него, в която пише, че той в Министерския съвет отговаря еднолично за: министъра на финансите – НАП към финансите ли е? – Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавна агенция „Технически операции“. Мисля, че става въпрос за тези служби, за които той отговаря лично. Въпреки това не било от неговата компетентност. Може би това е поредният въпрос, който му задавам, и все не е компетентен да дойде да каже каквото и да е, по която и да е тема. Тук ще Ви кажа нещо друго интересно от отговора, който получих. Госпожа Цвета Караянчева ме препраща към вицепремиера по икономическа и демографска политика. И знаете ли защо? Аз поне от това писмо за пръв път разбрах, че на Томислав Дончев му е отнето правото да се занимава с електронно правителство и е прехвърлено на Мариана Николова. Честито, господин Симеонов! Вие вече отговаряте за електронното правителство в България, просто да си знаете. Моят въпрос не беше за електронно правителство, а за национална сигурност. Тези технически детайли са просто да информирам българското общество. Министър-председателят не е компетентен по тема „национална сигурност“ и затова го няма. Въпросът е защо? Ако има да каже аргументи, няма проблем да дойде. Или няма, или се страхува да се изправи пред народа и да обясни какво се случва. Сега по същество. Колеги, сигурна съм, че сте убедени, че това е най-големият пробив в системата за сигурност, който имаме в последните години. След Агенция „Митници“, ГРАО, МВР, Министерството на правосъдието, нашата, на Народното събрание система, ЦИК, сега и НАП. в момента става въпрос за четири неща и едно предстои. Четирите са: корупция и некадърност, свързани заедно – над или близо два милиарда лева са изхарчени за електронно правителство. Резултатът е този поради некадърност вероятно и поради корупция. Много е интересно кой е правил системите, какви пари са плащани, срещу какви ангажименти? Вторият за нас извод е, че става въпрос за безотговорност и безсилие. Защо безотговорност? Премиерът, очевидно шокиран от ситуацията, единственото нещо, което може да изговори, както винаги в критична ситуация, той се скрива, и започва да говори вицове и лакърдии. Единственото, което можа да каже за тази безпрецедентна криза, е, че имаме добри хакери – вълшебници. Просто няма нещо по-безумно и безотговорно от министър-председател на държава в такъв критичен момент за всички ни. Безсилие МВР започнаха с това, че руснак, женен за българка, вероятно ядосан на жена си, е решил да отмъсти на Горанов. Тази версия бързо изчезна. След това младият българин – хакер, вълшебник, бил направил това. И тази версия бързо изчезна до степен прокуратурата сама да опровергае себе си и да го освободи, защото, видите ли, получили писмо от НАП, че това, което е изтеглено, не е критична инфраструктура. Ма, как не е?! Пет милиона българи – животът им, ЕГН-тата, имотите им, колата им, сметката им, кредитът им, ипотеката, са на улицата. И от днес има информация, че хакерски уебсайтове са започнали да ползват това. Дори IT специалисти предупреждават от сутринта, докато ние тук си седим, затворени в този похлупак от самодостатъчност, че в този момент някой може да тегли кредит от името на всеки българин, чийто данни са навън. (Реплики от ГЕРБ.) Фактите: пет милиона българи са засегнати. Уважаеми дами и господа народни представители, имали сме много кризи – и при Ваше управление, и при наше. Имали сме протести – на земеделци, на пенсионери, на лекари, медицински сестри, сега има на полицаи и на пожарникари. Но никога, никога не сме имали криза, в която са засегнати всички българи. Пет милиона! Досега е било на недоволни групи българи от живота си. Сега са всичките! Пет милиона! Бедни и богати, инженери и работници, земеделци и учени, лекари и медицински сестри – всичко! Пет милиона са на показ и са на улицата, и всеки може да злоупотреби с тях. И при това, това е, докато сме живи! Може да се злоупотреби с тези данни, защото ние не можем да си сменим егенетата, както знаете. Отсега, докато сме живи, ние сме под заплаха. Последиците за бизнеса не само за всеки гражданин. Уважаеми български, европейски и световни фирми, които сте регистрирани в България и имате отношение към този въпрос. Търговските Ви операции, контактите Ви, преводите Ви, цените на стоките Ви – всичко е на показ. Конкуренцията може да Ви убие за 24 часа. Трета последица. От сутринта десет пъти десет души говорихте за евроатлантически ценности. Европейската сигурност не е ли евроатлантическа ценност? Заплашена е! Колко европейски фирми от тези стотици хиляди, които в момента оперират в България, са заплашени? Мисля, че всички. Колко български фирми правят търговия с европейски фирми, правят трансфери, трансакции, търгуват? Ние сме част от Европейския съюз, ние сме член и цялата тази ситуация се отразява на цяла Европа. Последиците за България? Нали не мислите, че ще ни приемат в Шенген?! „Граждани за европейско развитие на България“, лишихте ни и от тази последна възможност за развитие на България. Кога ще видим Шенген при този пробив в европейската сигурност?! Посланието за Европа? Правителството на Бойко Борисов е заплаха не само за собствеността, имота, живота на 5 милиона българи, заплаха е за националната сигурност, заплаха е и за европейската сигурност. На фона на тази катастрофа, която се случва извън парламента, абсолютно бодряшки и неадекватно днес министър-председателят казва, че магистралите повишават доходите и следващата година обещал 10% ръст на доходите. Уважаеми българи, току-що той Ви задължи с нови 400 млн., които Вие ще плащате, и Ви дава залъгалката за 10% увеличение на доходите догодина. Уважаеми българи! Бойко Борисов се подиграва с живота, с имотите Ви, с доходите Ви, с всичко в този момент! Прогледнете! Държавността се срива с часове, правителството е абсолютно неадекватно, неспособно и некадърно да овладее тази криза, не може да гарантира Вашата лична собственост, тази на държавата и европейската такава. Бойко Борисов не може да се справи с тази криза и затова днес ние се обръщаме към президента Радев и всеки, който от Вас е съгласен, може да го направи. Настояваме, искаме, молим го, както приеме, ще го внеса и писмено днес, да свика Консултативния съвет по национална сигурност. Да се съберем там всички – представители на служби, на политически партии, ръководството на парламента, ръководството на държавата, и да вземе мерки да овладеем тази криза, макар че тя тепърва ще се развива, последиците тепърва ще ги усещаме. Единственото адекватно действие обаче, което можем да предприемем – не да цъкате с език и да казвате, че не е истина, а да се съберем, да мислим как да спрем кризата, как да я овладеем и как да гарантираме на хората, че всичко това, което им причинихте, няма да им коства, пак повтарям: пенсионните вноски, здравните осигуровки, имота, ипотеката, кредита, доходите – всичко това. Длъжни сте да го направите! Затова ние се обръщаме към президента: нека свика Консултативния съвет и там да видим

Господин Министър, имате думата. МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Нинова! Разбира се, това, което казвате, е достатъчно сериозно и няма оправдание за пробива в базата данни на приходната администрация. Отношение обаче искам да взема по фактологическата част на нещата. Първата, аз лично, в лично качество, а според мен по-голям обхват от българското население беше засегнат от кризата през 90-те години, в която се срина банковата система и доларът достигна до 3000 лв. Това обаче не омаловажава проблема от днес, ако мерим мащаба на кризата. Моля Ви, не се съгласявам с Вашето твърдение, защото е невярно

отношение на трансакции и всякаква друга чувствителна информация, свързана с бизнес отношенията, са налични в базата данни на Националната агенция за приходите, нито в това, което

Опитът да се създават страхове има дългосрочни последици. И ако Вашата цел е да омаскарите управлението на ГЕРБ, винаги в политическите ходове трябва да имате предвид, че ако крайната Ви цел е Вие да управлявате, трябва нещо да остане, върху което да положите Вашите управленски умения, умения, нещо върху здрава основа. Много пъти съм казвал, между другото, и в дебата за партийните субсидии, и за възнагражденията на народните представители, и по много други теми трябва да бъдат предмет на общ политически консенсус и да излязат от въоръжението на политиците, тъй като те са фундамент на политическата система. Всеки опит да се прави политика от всичко се превръща в един бумеранг, който сваля качеството на политическия дебат въобще и обществото става по-неуспешно, а както добре отбелязахте, ние ставаме тук, в тази зала, все по-самодостатъчни. Не омаловажавам кризата. Извинявам се още веднъж на всички български граждани, чиято информация беше разпространена. Опитът Ви обаче да внесете страх, че с тази информация могат да се постигнат катастрафични последици, за които Вие твърдите, са неверни.

как да го кажа, за да не обидя някого, но нека да си го оставим смешно. От друга страна, обаче е най-срамното и безотговорно изказване – това, което чух от колегата Цонев.

Не може да бъде декларация от името на парламентарна група, защото засягате тема, която се разисква в момента. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Коя тема? Аз още не съм посочил никаква тема.

от нито една политическа формация – нито от парламентарно представените, нито от извънпарламентарно представените, успели или неуспели да вкарат евродепутат, не се осмели да се превъзбужда и дори да злорадства с резултатите. Искам тук да подкрепя и да поздравя колегите от ВМРО, които постигнаха наистина отличаващ резултат, но много добре знаят как са го постигнали и за минута не са си помислили да злорадстват, защото след това ще има контраатаки. Истината е следната. Да, ДПС са трета политическа сила на евроизборите с около 300 хиляди гласове. Бегла сметка показва 4,5% от българските граждани. Уважаеми колеги, нека да слезем на земята. Виждате, всички са отговорни, никой не си позволява да се възгордява от резултатите, защото те са срамни за всички. Никой няма право да иска да управлява с 4,5% подкрепа от българското общество. Да, може и трета, може утре, когато обезверите всички български граждани, да станете и първа политическа сила, Вашите 300 хиляди гласове да си останат и никой друг да не гласува за никого. Това не означава, че има повод за възгордяване.

а не за натовско развитие на България, защото, ако искаха да са и твърдо за натовско, защото утре може да го няма НАТО, щеше да бъде „Граждани за натовско и европейско развитие на България“. Тук беше отправен призив към чуждите партньори.

Българските граждани са най-важните и първостепенни наши партньори, партньори на всички политически партии. След това са външните ни партньори, било то евро или атлантически руски, китайски, ирански и така нататък. Първи партньори на нас, народните представители, са българските граждани. Аз искам да се обърна към тях, те да си видят хубаво резултатите и да видят всъщност кое нещо направи така, че да могат в момента, следващите години да живеят в нищета и безвремие.

се осланяте, не позволявайте да станете заложник на партии, които явно вземат своите решения след консултации с чужди посланици как да подкрепят или да не подкрепят определена политическа или икономическа кауза! Тук беше ясно показано, че е имало притискане от нашите партньори, но не от българските граждани, а от външните партньори да се предприеме едно или друго действие в политиката и в политическия живот на България. Да, ако този парламент не е достатъчно добър, ако трябва да се ходи на други избори, но не позволявайте България и българските граждани да стават заложници на формация, която през годините,

Господин Гьоков, Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, особено на тези, които ме аплодират, много им благодаря! На господин Манев – също, благодаря Ви, господин Манев. Позиционирам моето изказване тук, също като господин Цонев, защото реших, че темите са взаимно свързани и колкото се отнася за ратифицирането на договорите за покупка на Това е много

Казва се иронично за хора с неособено висок стандарт на живот, дори такива, които са лишени от основни материални блага, но за сметка на това парадират с някоя скъпа, самоцелна придобивка, за която са отделили от средствата си за най-необходимото. Не знам дали това не Ви прилича силно

Като тук чух сведения, че съседите ни имат 400, 300, 200, 40 самолета, та не знам как ги респектираме с осем, така че покупката ни, повярвайте ми, е самоцелна. Единственото, което признавам за тази покупка, е изказването на господин Цонев, който каза в много прав текст какво правим – отблагодаряваме се на тези, които са ни приятели сега в момента. По този начин го приемам, но кажете, че е така. Не ми маскирайте тук тези безсмислени покупки с някаква мотивация. Стигаме до това: колко пъти от началото на годината, а не от началото на Вашия мандат – няма да питам, отказахте да подкрепите добри аргументи в социалната сфера, включително и в сферата на здравеопазването, под формалния повод, че няма средства за това в бюджета и ако тръгнем да ги реализираме, трябва да се налага актуализация на този бюджет? А сега правите, пак казвам, актуализация на бюджета заради една безсмислена покупка. покупка. Колкото и да Ви е неприятно, ще Ви кажа за какво не искахте да направите промяна в държавния бюджет и за какво ще го направим днес, защото не се съмнявам, че с оформилото се мнозинство около тези

които са ги избрали и изпратили в парламента – не да им купуват самолети, с които да се гордеят, а да направят техния живот по-поносим и те да живеят по-добре. Бедните възрастни хора се увеличиха от 22,6% през 2014 г. до 29,2% през 2018 г. За тези хора ние нямаме пари и не искаме да променяме държавния бюджет, за да живеят по-добре. Под границата на бедност, която за тази година е 348 лв., един милион и триста хиляди човека – пенсионери, възрастни, които са 60% от хората, живеят под прага на тази бедност. За тези хора също няма пари и също не искаме да променим бюджета, искаме да го променяме за други работи – според мен незначителни, и това е един много сериозен проблем. България се стопява, България умира. Това е причина за демографската ни катастрофа, само че това не е причина за промяна на бюджета и за осигуряване на повече средства, за да да проведем една политика за ограничаване на тази демографска катастрофа, но купуването на осем самолета са причина затова. Само че не знам кого ще защитават след двадесетина години тези осем самолета, ако до 20 години пристигнат, разбира се, в България.

Темата е държавният бюджет и промяната му. За тези 510 хиляди деца, доктор Дариткова, Вие не искате да промените държавния бюджет – по никой начин не искате да го промените, и те живеят бедно! По този начин формираме маргинали и за в бъдеще, а Вие не искате да променим бюджета, но искате да го променим за осем самолета, и то на такава ужасна цена. Аз не знам как ще излезете отвън пред хората, защото чух тук някой да казва, че българинът искал да се въоръжава и щял да уважи това, което правите. Българинът уважава повече децата си, а пък Вие не искате да направите промяна в държавния бюджет за децата си.

Демографската катастрофа не е предмет на националната сигурност, но осем самолета са предмет на националната сигурност?! Всичко това, което Ви кара да актуализирате бюджета, аз не смятам за маловажна причина, просто го принизявам така, защото то, сравнявайки го с всичко, което Ви изредих дотук, е един по-маловажен проблем.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, аз ще се опитам да внеса два елемента, защото днешният ден няма как да не е изпълнен с много политика, а той трябва да бъде и такъв, защото все пак сме в Народното събрание. Аз ще се опитам да Ви върна и към друг поглед. Винаги дебатите за бюджета трябва да бъдат дебати по какъв начин се изразходват публичните средства, защото бюджетът е именно такова изразходване на публични средства, оттам насетне ние трябва да разгледаме дали това е възможно най-добрият начин. Защо го казвам това нещо? Прави са колегите от БСП, прав е и господин Радев – президентът, който казва, а и тези, които казват, че тук има скрити разходи. В момента ние дебатираме разход от близо 2,2 млрд. лв. с тенденцията върху осем машини, с тенденцията те да станат плюс осем в бъдеще, тоест ние отсега имаме заложен бъдещ разход. Когато разглеждаме бюджета, трябва първо да се замислим дали тези средства, които ние сега ще дадем, това ли е възможно най-добрият начин да ги изразходим? Защо? Ако вземем като предположение, че средствата са много по-скъпи сега, отколкото в бъдеще, тези два милиарда, които сега даваме, ако ги възприемем, че ги дадем в държавата, тоест ги дадем на обществото, ние можем да ги мултиплицираме с времето и да изградим много по-стабилни бюджети, на които да се основава модернизация на армията. Да, тя е необходима, да, нея трябва да я има, но не да я има на гърба на данъкоплатеца. Защото сега 300 души в тази сграда заедно с персонала на Народното събрание, заедно с журналистите, ще присъстваме на взимането на решение, което ще повлияе върху милиони, без да сме сигурни дали то би било за по-доброто на тези милиони, които живеят в България. Един фундаментален въпрос, за който се говори и по предишната тема включително, че ние трябва да се защитаваме колективно от колективен враг. Кой е врагът, се пита в задачата? Защото, ако видим какво става на южната ни граница, можем да предположим, че врагът е може би Турция. Колегите от ДПС, господин Цонев говореше, че ние трябва да се защитим от врага, но кой е той? Какво ще правим с осем машини, при положение че почти всички около нас са членове на същата колективна отбранителна система, която трябва да бъде солидарна, която, ако е достатъчно солидарна, трябва да е равно пропорционална на всички. наскоро Македония стана последният член на НАТО – отново наша съседна държава. Ако самата система е солидарна и се бори срещу общ враг, то такива биха били и разходите на Германия, Италия и други държави. Действително, прав е господин Цонев в едно, че Евросъюзът е икономически гигант и военно джудже, но в света има само една държава, която е икономически гигант и военен гигант и ние в момента се готвим да купим самолети именно от нея. Моят апел е към всички. Ако можете, затова се постарах и да бъда по-отдалечен от политическото говорене, с ръка на сърцето да кажете, че гласуването със „за“ за тези самолети утре ще подобри живота на всички милиони българи, които живеят в България и извън нея, защото това е основното, това е важното за нас като политици. Ако нямаме държава, ако нямаме народ, няма население и нас няма да ни има, тези осем самолета няма да подобрят националната ни сигурност до степен, която да предполага каквито и да било противодействия, на каквито и да е други заплахи, но тези два милиарда, дадени сега, имат много по-голяма стойност, отколкото дадени напред в бъдещето. Това икономистите го знаят много добре. Пак се връщам на фундаменталната теория във финансите – всеки един лев сега в джоба е много по-ценен от всички пари, които бихте имали в бъдеще. Ние сме призвани да мислим разумно върху това – не да взимаме решения напук, не просто да вървим и да се караме. По политически аргументи този спор е решен назад в миналото какво ние сме избрали, какво е избрала страната. Ние се движим в тази реалност, господин Ципов, която ние трябва да спазваме. Това е ясно, но във всичките си действия ние се ръководим от интересите на народа. В тези си действия ние не трябва да пренебрегваме дали интересът ни е в момента да платим два милиарда, или да го направим по друг начин – било то със разсрочване, или да намерим други механизми. Интересът на България, поне през моите очи, е ние да се борим да постигнем такава цена и да постигнем такава сделка, която да бъде изгодна на обществото, а не обществото да е страдащият! Благодаря, господин Александров. Реплики? Продължаваме с изказванията. Не виждам други заявки за изказвания. Госпожо Стоянова, имате думата. Благодаря, господин Председател. След като имахме близо петчасови дебати по ратификацията на четирите договора за придобиване на нов боен самолет и мисля, че в рамките на този дебат се изясниха доста подробности, позиции и така нататък, сега това, което трябва да направим и към което аз искам да се върна, е финансовото обезпечаване на така гласуваните от Народното събрание договори. Финансовото обезпечаване се извършва чрез бюджета. Много приказки се изприказваха за това – за финансовите параметри на договора. Аз искам да се спра само на няколко аспекта, които според мен са важни. Финансовото обезпечаване на договора се извършва чрез увеличаване на разходите на Министерството на отбраната, респективно за сметка на увеличаване на дефицита на бюджета за 2019 г. Искам обаче да обърна внимание, че това увеличаване на дефицита не е свързано с увеличаване размера на дълга – нов дълг, който следва да се емитира, за да се осигури този разход, затова защото парите, необходими за този разход, са именно във фискалния резерв. В момента ние имаме над 11 милиарда фискален резерв. Сега определено мога да кажа, че икономическият и бюджетният момент за извършване на подобни разходи е изключително благоприятен, най-благоприятният от 10 – 15 години насам. Естествено, че тук, от тази трибуна могат да се говорят различни неща и да се противопоставят различни слоеве от населението, различни разходи в бюджета на този разход за така наречения боен самолет. всички трябва да сме наясно, че ние сме член на НАТО, на колективната отбрана и трябва да участваме в тази колективна отбрана със своите отбранителни способности. Много години ние пренебрегвахме ангажимента, който бяхме поели към партньорите си за увеличаване на процента процента за отбрана от брутния вътрешен продукт. Сега, когато финансовото състояние на държавата го позволява, ние всъщност изпълняваме този ангажимент. Искам да се спра на това, че тук се изговориха доста неточни и неверни неща по отношение на условията, при които ще бъде платена или финансирана, или финансовите условия на тази сделка. Някои направиха и внушения за некоректност от страна на партньора по тази сделка, а именно американското правителство. Аз искам ясно и категорично да заявя, че партньор по тази сделка не е производителят на самолетите, а американското правителство. Програмата FMS, за която тук през предходните пет-шест часа се говори, е Програма, по която американското правителство закупува всички свои въоръжения от съответните доставчици, с които има сключен договор. Това е Програма, която се прилага както за покупката на американското правителство, така и за покупката не само на самолети, а на въоръжение от всички други държави – над 100, когато купуват американско въоръжение. Съгласно изискванията на Програмата всъщност американското правителство се явява агент на съответната държава, в случая на българската държава при сключването на конкретното споразумение на конкретния договор с различните доставчици. В този смисъл всякакви спекулации за това, че договорът е сключен неизгоден за България, означава, че ние казваме на нашия партньор: „Ти искаш да ни прецакаш и да сключиш неизгоден договор за своя сметка“, което не е вярно, което, вероятно изказано като твърдение, има друга цел, на която ние не можем да се поддаваме. Защо основното финансово условие, което касае и бюджета, всъщност промяната в Закона за бюджета, е предварителното плащане на целия размер по сделката? Какво се случва с това предварително плащане? В предходните изказвания и в репликата, която направих преди това, стана ясно, че всъщност предварителното плащане е в резултат на два фактора. на два фактора. Първият фактор е това, че ние за първи път ставаме клиент на американското правителство по подобна сделка и по правилата на Програмата FMS, именно при първата сделка, тя винаги се обезпечава с предварително плащане.

Вторият елемент е елементът оценка на риска. При всеки един договор за това как да бъде извършено плащането – предварително, последващо, на части се прави оценка на риска. В случая оценката на риска показва, че в този момент държавата България не е облечена в доверието за следващите четири години да си плати това, което поръчва и сключва като договор днес.

Тук се намеси името на господин Борисов. Господин Борисов е министър-председател на Република България. Той е поел ангажимента със своето правителство да води преговорите. И когато условието, непреодолимото условие на тези преговори е сумата да бъде платена предварително, той е в правото си и в задължението си да даде указание на работния екип, на преговарящия екип, дали да продължи преговорите при това условие, приемайки това условие, или да прекрати преговорите въобще за закупуване на този боен самолет. Това господин Борисов е взел като решение, защото това е негово задължение и негово право! А извъртанията отляво на това са нормални, защото целта е единствено и само да се уязвява правителството, разбира се, и лично министър-председателят. Къде отиват тези 2 млрд. 100 млн. лв., които ще бъдат преведени? Къде? По

която сметка има партиди и България ще си има собствена партида за тези 2 млрд. 100 млн. лв. Тези пари ще бъдат използвани поетапно, съобразно това как се изпълнява самият договор за производството на самолетите. Така че те няма да бъдат използвани наведнъж и преведени на производителя на тези самолети и оборудването към него. Нещо повече, в договора е казано, че ако българската държава желае, може да сключи договори, да инвестира тези пари в ниско рискови инструменти с цел те да донесат допълнителна доходност. В момента народна банка да бъде агента на българското правителство за сключване на подобно споразумение, което при сегашните ни нива на лихвените проценти и на доходността на американските облигации ще донесе около процент и половина доходност на тези пари. Какво се случва с момента, в който би могъл да възникне въпрос за неустойка? Би могло да възникне възможност по една или друга причина производителят да не изпълни своите задължения, било не само във времето, а и в качеството, и в други неща. Всичко това, уважаеми дами и господа, е включено в договора, който американското правителство е сключило не само за нашата сделка, а и за собствените си въоръжения е сключило със съответните производители. Там тези неустойки са много стриктно определени. Ако това се случи и по българската сделка, всички суми от тези неустойки ще постъпят по въпросната сметка и партидата на българското правителство. Ако трябва да бъдем още по-точни, ще бъдат прихванати от плащанията, тоест ще има по-малко плащане, в по-малък размер, ако има подобен риск. С това оборвам твърденията на някои колеги от лявата страна, че в случая се сключва договор на тъмно, без възможност за търсене на каквито и да е било неустойки по една или други причина на неизпълнение на клаузите му. Тук ще говорят, че България купува много скъп самолет. Говореше се, че, видиш ли, Словакия спестила за един боен самолет 70 милиона. Уважаеми дами и господа, ако си направите труда да влезете в „Секретно деловодство“ и да видите конкретните цифри, ще видите, че това е една абсолютна лъжа! Ако това, което е казано, е вярно, трябва Словакия да е получила не само без пари самолетите си, ами вероятно да има доплащане от другата страна за тези самолети. Не споменавам цифри, защото е в „Секретно деловодство“, но всички, Вие може да го проверите и да кажете, че този, който го твърди, на практика лъже. И така, искам да Ви помоля да гласувате изменението на държавния бюджет за 2019 г. в размер на увеличение на разхода за придобиване на боен самолет. И едновременно с това да Ви уверя, че по никакъв начин увеличението на дефицита за 2019 г. до прогнозен размер на 2,1% от брутния вътрешен продукт не променя фискалните цели на правителството за постигане на нулев дефицит в следващата година. Това е еднократен разход и този разход освен всичко останало ще бъде направен в рамките на изискванията за дефицити на Европейския По Европейската методология, по която Европейският съюз наблюдава финансовото и фискално състояние на българския бюджет, за 2019 г., ние няма да отчетем дефицита, защото работим по различни методологии. Ние в нашия бюджет на кешова основа, а по Европейската методология на база на начислен разход. разход. Това ще се случи тогава, когато придобием този актив и той стане наш. Тоест след четири години. Така че, мисля, че това е най-подходящият момент да се направи подобен разход. Мисля, че изборът, който е направен, е стратегически, отговорен, отговаря на дългогодишната ориентация на българското правителство. Тук с нашия глас ние трябва да

може би е техническа грешка,

Американското правителство ще е наето от българското да му е агент!? Няма такова нещо в Договора! Американското правителство е избрано от Американския конгрес, за да защитава икономическите, политическите и стратегическите интереси на Съединените американски щати. И в тези договори ги поздравявам! Те перфектно са ги защитили за наша сметка!

че доставчикът не носи никаква отговорност в случай на неизпълнение на която и да било от клаузите. Какво ще превеждате? Така че не заблуждавайте парламента! (Ръкопляскания

Американското правителство е представител на българската държава при сключването на тази сделка при условията на FMS. А това, А това, за което говорите, просто не е вярно! Хубаво е да седнете – Вие обичате да се ровите и в интернет, да прочетете подробности и изискванията при сключване на тези сделки. Защото неустойки, ако има такива,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

За всички е ясно, че икономиката е базата, основата за развитие на сигурността и отбраната. Но тук винаги управляващите от ГЕРБ и „Обединени патриоти“ говорят колко са последователни при провеждането на финансовата, на фискалната политика, как генерират стабилност и сигурност. А виждаме, че с един такъв доста сериозен разход, който се прави изведнъж, затова обсъждаме актуализация на Закона за държавния бюджет,

Очевидно това не притеснява управляващите. Очевидно не ги притеснява, че за следващата година тези скрити разходи, които ще се появят – бъдете сигурни, пак ще говорим по този въпрос, ще трябва и те да бъдат предвидени в рамките на 1 – 2 милиарда. Тогава възниква въпросът: какво правим с другите системи, уважаеми управляващи, финансирането на другите сектори, които също би трябвало да се развиват? И нещо друго! С това решение, което сте на път да вземете, бъдете сигурни, че осъждате на провал другите два модернизационни проекта. Времето ще покаже, че съм прав, за съжаление, защото ние от „БСП за България“ милеем за Българската армия и трябва разумно да подхождаме към проблемите на Българската армия. Ще Ви попитам

В крайна сметка Вие показвате не националноотговорно поведение, а напротив – водите държавата към провал.

Колеги, моля Ви, по-внимателно! Не виждам желаещи за изказвания. Прекратявам разискванията. Моля квесторите да поканят народните представители в залата и моля народните представители да заемат местата си. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен от Министерския съвет. Моля, режим на гласуване.

Уважаеми господин Председател, в дългите и напоителни изказвания от колегите не беше направено нито едно предложение за изменение и допълнение на Законопроекта,

Кой от двамата е на обратно мнение? Имате думата, господин Свиленски! единно гласуване в залата. В случая имаше над 60 народни представители, които бяха „против“. Освен всичко останало ние заявяваме нашето желание и ще направим предложения между първо и второ гласуване. (Силен шум от ГЕРБ и ОП.) Това не е задължително да бъде заявено в изказвания. Не е нито късно, нито рано.

Приема държавния бюджет за 2019 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва, съгласно таблица: „IІ. Разходи

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 885 181,0 хил. лв. 1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 70 326,3 хил. лв. 1.3. Лихви 633 338,6 хил. лв. 1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 158 926,8 хил. лв. 2.2. Капиталови трансфери 434 295,9 3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1 хил. лв. 4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 14 350,0

от Министерството на здравеопазването 43 000,0 хил. лв. 1.4. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 862 582,2 хил. лв. 1.5. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ 294 833,8 хил. лв. 2. Получени трансфери от: 18 458 хил. лв., в това число: 2.1. Държавното обществено осигуряване 7400 хил. лв., 2.1.1. - за Министерството на труда и социалната политика

в това число:

2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

3 се изменя така: „(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на отбраната, както следва:

2019 г. 2 497 771,3 хил. лв. 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет.

банка. (6) Превеждането на средствата за изпълнението на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет и произтичащите от управлението и инвестирането на средствата по ал. 5 нетни постъпления от лихви, друга доходност, такси и комисиони, както и прехвърлянето по банкова бюджетна сметка на Министерството на отбраната в Българската народна банка на неусвоени средства по ал. 5, включително прехвърлянето на средствата от лихви и друга доходност, се отразяват като приходи и разходи по бюджета на Министерството на отбраната по реда, предвиден за отчитане по бюджетите на бюджетните организации на постъпления и плащания, произтичащи от операции, извършени чрез акредитивни и други подобни сметки. (7) В случай на промени във валутния курс, водещи до превишаване на определената в ал. 1, раздел ІІ, т. 2.1.1 сума в левова равностойност, или при необходимост от осигуряване на пълния размер на дължимите плащания по международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет, както и за целите на прилагане на ал. 6 могат да се извършват съответните промени по бюджета на Министерството на отбраната по реда на Закона за публичните финанси. В случай на промени във валутния курс, водещи до намаление на определената в ал. 1, раздел ІІ, т. 2.1.1 сума в левова равностойност, икономията не може да се ползва от Министерството на отбраната за други цели, освен в случаите на отразяване на разходи и приходи по бюджета на министерството, произтичащи от прилагането на ал. 6.“ „Заключителна разпоредба § 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

Моля, режим на гласуване.

Предложението е прието.

На заседанието присъства Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, който представи Законопроекта. Според вносителя целта на предложения законопроект е ратификация на одобреното Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, подписано на 11 юли 2019 г. в град Вашингтон, САЩ, и на 12 юли 2019 г. в град София, Република България. Рамковото споразумение е сключено във връзка с приетия от Народното събрание и актуализиран Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ и заложеното изискване за осъществяване на индустриално сътрудничество във връзка с изпълнението на проекта. Индустриалното сътрудничество цели увеличаване на способностите на българската индустрия в областта на отбраната и сигурността. Изисква се всеки потенциален доставчик да предложи проекти за индустриално сътрудничество в следните три области: изграждане на национални способности за логистична поддръжка на самолетите на междинно ниво на експлоатация при постигане на максимално възможното ниво на независимост при оперирането и поддръжката на самолетите в Република България; дългосрочното коопериране с българската индустрия с цел развиване на индустриални и технологични способности в Република България, чрез което ще се даде достъп на българската отбранителна индустрия до световните пазари, свързани с производството и поддръжката на продукти в областта на сигурността и отбраната; изграждане на способности в областта на сигурността и отбраната, свързани с трансфер на технологии за производство на безпилотни летателни апарати, системи за граничен контрол, видеонаблюдение. последвалата дискусия народният представител Румен Гечев определи Рамковото споразумение като пожелателно, без отговорности, за което ние ще си платим. Народният представител Валери Симеонов определи Споразумението като неангажиращо, за изпълнението на което разходите ще са за сметка на българската държава. Освен това той изрази несъгласие с погазването на първоначалното решение на Народното събрание във връзка с цени, начин на плащане и доставки. Счита се, че са пренебрегнати националните интереси и националното достойнство. На поставените въпроси и изразените становища отговори Лъчезар Борисов. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати – „за“ 10, „против“ 8, без „въздържал се“, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global

На редовно заседание, проведено на 18 юли 2019 г., Комисията по отбрана обсъди Проект на закон на Народното събрание за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България

В заседанието участваха: господин Емил Караниколов – министър на икономиката; господин Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната; и господин Красимир Кънев – директор на дирекция „Проектно управление“ в МО. Проектът на закон за Проектът на закон за ратификация беше представен от министър Караниколов. В изказването си той посочи, че целта на настоящото споразумение е да се създаде рамка за изпълнение на изискванията за индустриално сътрудничество по договорите със САЩ за придобиване на нов тип боен самолет. Министър Караниколов заяви, че Рамковото споразумение е съобразено с всички изисквания на европейското законодателство. В него се предвижда изпълнението от Lockheed Martin Global INC на следните проекти за индустриално сътрудничество: създаване на базови способности за хидросистемата на самолета – поправка на хидравлични компоненти, основен ремонт и инфраструктура; - създаване на базови способности за устройството за кацане на самолета – възможност за поправка и основен ремонт на компонентите на колесника и инфраструктура; създаване на базови способности по електрониката –възможност за поправка и основен ремонт на електро компоненти и инфраструктура; - създаване на управление на придобитите самолети, управление на веригата за доставки и способности за поддръжка; съдействие за подпомагане развитието на националните способности в областта на безпилотните летателни апарати (БЛА) и Дрон технологиите; - подкрепа на Националния авиационен обучителен център. Министър Караниколов запозна членовете на Комисията по отбрана с някои от по-важните позициите на Министерството на икономиката и туризма, отстоявани в преговорния процес: договаряне на проекти на стойност не по-малка от 10% от стойността на сделката; получаване на достъп до международни пазари; осигуряване на възможност за обслужване и на други самолети F-16, а не само българските. Той посочи, че четири от проектите ще се изпълняват от българската индустрия и списъкът с проектите е отворен и към него могат да се добавят нови проекти. Изпълнението им започва веднага след ратифициране на договорите за самолета и ще продължи в период около 30 години. В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Кольо Милев, Васил Антонов, Николай Цонков, Емил Христов. Бяха зададени уточняващи въпроси по отношение на: българските фирми, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на проектите; възможностите на „Авионамс“ да се ангажира с изпълнение на проекти; възможностите за ангажиране с изпълнение на проекти на фирми от град Плевен; косвения ефект от индустриалното сътрудничество. Министър Караниколов отговори, че компанията Lockheed Martin е направила проучване сред повече от 100 български фирми, но конкретния избор ще се направи след ратифициране на Рамковото споразумение. Той даде оценка на възможностите на „Авионамс“ за ангажиране с изпълнение на конкретни проекти. Министър Караниколов заяви, че Министерството на икономиката и туризма има амбиция да развие потенциалните способности на българската отбранителна индустрия, включително и на фирмите от град Плевен. Министърът заяви, че на този етап е все още трудно да се отговори на въпрос за косвения ефект от индустриалното сътрудничество. На него ще може да се даде по-конкретен отговор, когато се завърши с изборът на фирмите изпълнителки. След приключване на дебатите, членовете на Комисията по отбрана с 13 гласа „за“ и 7 гласа „против“ приеха следното становище: Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране

Благодаря Ви, господин Гаджев. Следва Доклад на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте,

70, № 902-02-20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г. На редовно заседание, проведено на 18 юли 2019 година, Комисията по бюджет и финанси

внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г. Законопроектът беше представен от господин Лъчезар Борисов - зам.-министър на икономиката. Рамковото споразумение е сключено във връзка с приетия от Народното събрание актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ и заложеното изискване за осъществяване на индустриално сътрудничество във връзка с изпълнение на Проекта. В Раздел 8 „Индустриално сътрудничество“ от Проекта за инвестиционен разход е посочено, че индустриалното сътрудничество цели увеличаване на способностите – или създаването на такива, на българската индустрия в областта на отбраната и сигурността за гарантиране на стратегическите интереси на Изисква се всеки потенциален доставчик да предложи проекти за индустриално сътрудничество в следните три области: изграждане на национални способности за логистична поддръжка на самолетите на междинно ниво на експлоатация дългосрочно коопериране с българската индустрия с цел развиване на индустриални и технологични способности в Република България и изграждане на способности в областта на сигурността и отбраната. Най-важната от трите области е изграждането на национални способности за логистична поддръжка на самолетите на междинното ниво на експлоатация. Целта е да се постигне максимално възможно ниво, както от икономическа, така и от технологична гледна точка на независимост при оперирането и поддръжката на самолетите в Рамковото споразумение съдържа клаузи, които налагат Народното събрание да го ратифицира на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България. След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: С 11 гласа „за“, 7 гласа „против“ и без „въздържал се“ Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерство на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, № 902 02 20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г.“

Заповядайте, господин Проданов Благодаря, уважаеми госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър на икономиката, това, което сте постигнали като преговори по индустриалното сътрудничество, във връзка с този договор, според мен е едно голямо нищо. Най-вероятно това се дължи на недалновидната политика, която води това правителство. Говори се за някакви обучителни центрове, за някакви ремонтни центрове, но в крайна сметка при сключването на една такава многомилиардна сделка всичко това трябва да е договорено с партньорите от другата страна предварително още преди да ни предложите да ратифицираме това споразумение. Както казах аз, а както заявявате и Вие, на този етап не сте постигнали нищо реално като договореност. Как правят другите европейски народи? Чехия придоби своите изтребители на цена от 980 млн. евро за периода от 2004-а до 2014 г. на базата на договореностите, които постигнаха

Това, което сега ни предлагате Вие, е едно голямо нищо и, господин Министър, тъй като тук се засегна въпросът и с Варшавския договор, двама-трима в предишните изказвания засегнаха въпроса с Варшавския договор, да, ние с чехите напуснахме заедно Варшавския договор, но през това време към днешна дата в Чехия минималната работна заплата е 520 евро, а в България е 560 лв. – наполовина. Това се дължи на факта, че в Чехия начело на държавата има правителство, което управлява далновидно, което защитава националния интерес, а в България начело на държавата има правителство, което единствено и само се опитва да си купи политическо спокойствие с парите на народа, даже с теглене и с вкарване на народа в

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Проданов, към момента пред Вас е представено Рамково споразумение. Това е Споразумение между Министерството на икономиката и фирмата производител. Според Вас няма нищо конкретно, защото вероятно сте очаквали, че ще запишем: на петия етаж в Министерството на икономиката ще направим хале за ремонт на еди-какво си. Това не е така. Искам първо да започна с нещо друго: Рамковото споразумение за индустриално сътрудничество, много важно да разберете основното нещо, то се плаща. Индустриалното сътрудничество се плаща и е много по-скъпо от самолетите. Това е предаване на технологии, ноу-хау, трансфер на знания и всичко това струва много по-скъпо. Към момента в България, за съжаление, нямаме капацитет да ремонтираме тези 2000 самолета, които в момента са на въоръжение във въздуха, и още 300, които се очакват. С тези параметри, аз съжалявам, че не можах да дойда на Комисията, на която сте бил и Вие. Ние обсъдихме точно и ясно нещо – около 100 български компании вече са проверени. Имаме първоначален анализ къде какво ще се прави и то е направено от фирмата производител, която анализира тези компании. Това, което мога да защитя, е, че потенциалът на България в този сектор ще бъде голям, но към момента имаме кръгла нула по отношение на ремонта – едни гуми не можем да напомпаме. Трябва да започнем отнякъде. Вие, сравнявате с Чехия две неща. Не искам да взимам отношение, но ще взема. Първо, сравнихте за 10-годишен период на това действие каква е била печалбата на чешката държава и на чешката индустрия. Сигурен съм, че е така, но при нас още не е започнало. Нека да ратифицираме споразуменията, да започваме, защото в момента мога да направя анализ за следното: разходите, които ние оттук нататък ще имаме за тези самолети – консумативи, ремонти, основни ремонти, горива в момента голяма част от тях, от тези, които са дадени като възможност от фирмата производител ще останат в българската икономика. Дали ще се явим на международния пазар да, това ни е амбицията и целта, но това зависи от българската индустрия и от професионализма, който ще има, от цените, които ще даваме, защото това ще са конкурентни процедури, ще имаме възможност да участваме за ремонт на всички други самолети от тези държави, затова имаме и един софтуер. По отношение на заплатите с Чехия и България. Да, много сме по-назад, а тръгнахме от едно ниво. Факт е, но да не забравяме, че там нямаше банкова криза. Благодаря Ви, министър Караниколов. Има ли други изказвания?

Подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC

Предложението е прието. Госпожо Савеклиева, заповядайте за процедура.

Обратно предложение? Не виждам. Гласуваме предложението, направено от госпожа Савеклиева – процедурата за второ гласуване. Гласували

„ЗАКОН за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70 Чл. 1. Ратифицира Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, подписано на 11 юли 2019 г. в гр. Вашингтон, САЩ, и на 12 юли 2019 г. в гр. София, Република България. Чл. 2. Разпорежда рамковото споразумение по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 16 юли 2019 г.

господин Михов и група народни представители на 16 юли 2019 г. На заседанието присъстват: господин Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, и полковник Антоан Гечев – заместник- директор на служба „Военна информация“. Законопроектът и мотивите за неговото внасяне се представиха от господин Димитър Лазаров. Предложеният законопроект има за цел да допълни законова непълнота в разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от Закона за военното разузнаване, формулирана по начин, който препятства приложението на чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за военното разузнаване. нормата на чл. 26, ал. 1 изчерпателно са изброени изискванията към лицата, които могат да заемат длъжността директор на служба „Военна информация“, като в т. 3 е дадена правната възможност да могат да се назначават лица с професионален стаж в системата за защита на националната сигурност или въоръжените сили. Двете предпоставки не се съдържат в цялост в текста на чл. 24, ал. 3, съгласно който директор на службата може да бъде военнослужещ на действителна военна служба с висше военно звание, оставяйки извън приложното поле лицата с професионален стаж в системата за защита на националната сигурност. За прилагането на Законопроекта не са необходими допълнителни финансови средства. Становище по Законопроекта изказаха господин Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, и полковник Антоан Гечев – заместник-директор на служба „Военна информация“. Красимир Каракачанов изрази подкрепата си към предложеното със Законопроекта допълнение като подчерта, че то е конструктивно и ще постигане възможността за обезпечаване на ръководител на службата да се ползва и експертният потенциал на лицата с професионален стаж в системата за защита на националната сигурност. Като аргумент за подкрепата си посочи, че към момента освобождаването на кадри във въоръжените сили настъпва с навършване на пределната възраст от 58 години, а, от друга страна, тя следва да бъде съобразена и с определения в закона 5-годишен срок за назначаване. Даде примери за директори на службата, които са били цивилни служители и функционално не е настъпвала никаква промяна в работата и дейността на службата. В заключение направи предложение за допълнение на чл. 24, ал. 4 от Закона, а именно директорът на службата да се назначава и освобождава с указ на Президента на Република България по решение на Министерския съвет, взето по предложение на министъра на отбраната. Полковник Гечев изрази подкрепата си към Законопроекта, напълно споделяйки аргументите на министъра. В хода на дискусията народните представители обсъдиха въпроси по организацията на военното разузнаване като се направи уточнението, че службата организира и води стратегическото разузнаване, докато съвместното командване на силите планира и организира разузнаването и разузнавателното осигуряване на оперативно ниво, а командирите (началниците) на военни формирования организират военното разузнаване на тактическо ниво. Народният представител Филип Попов, от името на парламентарната група „БСП за България“, заяви, че парламентарната група няма да подкрепи законопроекта, тъй като има отрицателно становище по него.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 Благодаря Ви, господин Лазаров. Доклад на Комисията по отбрана.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 и група народни представители на 16 юли 2019 г. На заседание, проведено на 18 юли 2019 г. Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 16 юли 2019 г. В заседанието от Министерството на отбраната участваха: заместник-министър Атанас Запрянов, полковник Антоан Гечев – заместник-директор на Служба „Военна информация“, и Ваня Деневска – парламентарен секретар. Законопроектът беше представен от името на вносителите от народния представител Милен Михов, който подчерта, че със Законопроекта се дава възможност длъжността директор на служба „Военна информация“ да се заема и от цивилен служител. Този регламент е съществувал и създава условия за по-ефективно използване на кадрите. от името на Министерството на отбраната. Министерството на отбраната не възразява на направеното предложение за допълнение на Закона за военното разузнаване, с което се създава възможност длъжността директор на служба „Военна информация“ да се заема и от цивилен служител. Беше посочено, че Министерството счита за необходимо да се допълни процедурата за назначаване на директора с текстове в чл. 24, ал. 3 и ал. 4 от Закона за военното разузнаване. В алинея 3 да се добави, че „в случаите, когато длъжността е определена за цивилен служител, той има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение“, а в алинея 4 да се допълни, че предложението на Министерския съвет за назначаване или освобождаване на директора на служба „Военна информация“ е „внесено от Министъра на отбраната“. Председателят на Комисията по отбрана Константин Попов попита дали Министерството на отбраната е представило тези предложения и във водещата комисия, на което заместник-министър Запрянов отговори положително. Народните представители Николай Цонков и Кольо Милев посочиха, че няма да подкрепят Законопроекта, тъй като считат, че предишните опити служба „Военна информация“ да има цивилен директор не са дали положителни резултати и се опасяват, че промяната се извършва не по принципни съображения, а за конкретно назначение.

подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 16 юли 2019 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Василев. Колеги, откривам разискванията по представения Ви Законопроект. Изказвания? Господин Попов.

Защото по-надолу в същия закон е описано кой осъществява оперативното ръководство, кой осъществява цялостното ръководство на тази служба – и не само на нея, и това са военни

което е в абсолютен разрез с тогавашните доводи на хората от управляващото мнозинство и води до логичния извод, че отново се прави закон за определен човек. Какво гласи този закон, какво гласи това предложение – че ръководител на Служба „Военна информация“ може да бъде военен или цивилно лице. Тоест следващият

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Няма как да се съгласим с подобно предложение за промяна в Закона за военната информация по няколко причини. На първо място, този текст във вида, който предлагате сега да бъде гласуван, вече е функционирал и резултатите не са били особено добри. Само ще Ви кажа, че тези, които са били цивилни директори, не са били приемани добре от партньорските служби. Да Ви припомня, че „Военна информация“ някои от Вас знаят, че е най-старата разузнавателна специализирана служба, не само с най-богата история и традиции, но смея да твърдя, че е една от авторитетните служби в цялата система на НАТО.

защото заради един заместник-директор – Янко Златанов, който идва от друга служба, тоест тук говорим за вмешателство, за удар върху службата, Вие правите поправка заради един човек. Отново Вие – управляващите, подхождате безпринципно, недържавнически, като предлагате безпринципна поправка за един човек. На всичкото отгоре това е свързано с проблемите, които възникнаха със Служба „Военна информация“ – директорите, които бяха обвинени, военното аташе, което возело някакъв български гражданин, тоест тук имаме целенасочен удар срещу Служба „Военна информация“.

да бъде военен или цивилен? Вие предлагате промяна да бъде военен, което е нормално, сега пак връщаме старото положение.

и да не допускаме грубо вмешателство на други служби в работата на сродни специализирани служби. Затова Ви моля да помислите добре върху предложението, което правите. Един последен въпрос. Всички знаем, че върховен главнокомандващ е Президентът. Какво е неговото мнение? Съгласен ли е с подобна промяна – знаете, че по процедура указът за новия директор се издава от него?

и след като тази служба се казва „Военна информация“, е целесъобразно да се ръководи от висш военен, а висшите военни в България не са толкова много, че така да ги вдигаме и сваляме от най-различни постове.

достатъчно експертиза, за да стои добре. От началото на демокрацията досега всички генерали, които са ръководили тази служба, са били достойни ръководители.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Първо, относно неистините, които се изказаха от някои от преждеговорившите.

имало и цивилни служители, имало е и бивши цивилни служители – полковници от резерва, на тази служба – да го напомня на хората, които тогава не са били тук и не знаят историята. След приемането на този закон

но не повече. След две години и няколко месеца бригадният генерал, директор на тази служба, навърши 58 години и беше освободен. Никъде в Закона не е казано, че

колегата, който спомена някакъв човек – това са инсинуации, редът си остава същият – по предложение на Министерския съвет, с указ на Президента, при цялата съгласувателна процедура, и там ще се прецени кой и как може да бъде назначен.

Вие тук ограничавате възможността за развитие на служителите в тази служба. Ако на този един заместник-директор му остават две години до пределната възраст и стане

мандата си. Защото това, което сега предлагаме, означава – да, военен с висше звание, и след навършване на пределната възраст, а тя там е 58 години, може да продължи мандата си с още три години,

уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители… Господин Лазаров, казва се Служба „Военна информация“. Нормално е директорът да бъде военен. В контекста на Вашите разсъждения

Благодаря Ви, господин Цонков. Друга реплика? Реплика ли, господин Манев? Заповядайте. Господин Лазаров, много внимателно Ви слушах. На всичкото отгоре съм се подписал и като вносител под този законопроект. Имам само една забележка. Вие казахте, че не трябва да навлизате в никакви дебри – наистина е така, темата е сериозна. Само едно нещо кажете на колегите, че докато те мислят

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. По повод защитата на националната сигурност, а оттук и развитието на службите за сигурност – бях провокиран в интерес на истината и от господин Манев. Не може с такава бързина – на 16-и да се внесе Законопроектът, а на 19-и да се гласува! Това не е мислене за службите – това е контрапродуктивно за службите! Абсолютно контрапродуктивно за развитието на службите! Защото това непостоянство в темата „Сигурност и развитие на службите“ – 2015 г. така, 2019-а иначе, на 16-и се внася, на 19-и се гласува, не е мислене за развитието на службите. Тук всички заедно следва да седнем и да помислим за развитието на службите – така да направим Закона, че те наистина да могат да се развиват. Благодаря

До 2015 г. нямаше никакви закони, които да регламентират службите за сигурност, изключая 2008 г. – Държавна агенция „Национална сигурност“. 2015 г., въпреки Вашето несъгласие – от лявата част на залата, колеги, в някои моменти постигахме съгласие, за което тогава народните представители от парламентарната група „Коалиция за България“, или от БСП, оказаха съдействие. Да де, но тогава се прие Закон за военното

от едната служба в другата. Също и от Министерството на вътрешните работи. Що се касае до това какво променяме – не променяме за кое лице се правел този закон. Да, господин Манев, ние се опитваме наистина да махнем тази дискриминационна норма, но някои колеги изглежда повече ги вълнуват имена, хора, кой ще бъде. Ако някой твърди, че правим закон за определено лице, аз няма да твърдя, че което и да било лице ще бъде лицето на Президента, защото той издава указ. Не мога да си позволя такова нещо. Очевидно някои колеги от

Господин Жаблянов иска да се изкаже.

Първо, защото е азбучна истина, че в съвременната държава има два вида йерархия – гражданска и военна. Това, че съществуват два вида йерархия, не означава, че гражданските лица, които не са във военната йерархия, са дискриминирани. Мисля, че позоваването на дискриминацията в случая не само не върши работа, това е опит за доста повърхностна манипулация

Що се отнася до това дали военните трябва да ръководят Служба „Военна информация“. Извинете, но военната йерархия предполага, освен йерархията на чиновете и на длъжностите, смесването ѝ с граждански лица – граждански лица винаги е имало в армията, във военните структури. Тук има хора, които следят дискусията и са били в тези ведомства, са наясно, че гражданските лица по договори във военните ведомства винаги са имали спомагателна функция. Превръщането на гражданското начало във водещо начало във военните институции променя целия смисъл и логиката на функциониране на военната институция! Ръководителят на военното разузнаване е подчинен по закон на министъра на отбраната и по Конституция – на Президента! На всичко отгоре той е подчинен не просто по този закон, а по смисъла на закона за военните чинове и звания! Тоест това, което се предлага в момента, нарушава основни принципи на изграждането на армията, на службите за сигурност! Това не е просто една дискриминационна мярка. Тук не става въпрос за малцинствата, господин Лазаров тук става въпрос за българското военно разузнаване. Това, което предлагате, не е обосновано по никакъв начин. Няма как да получите подкрепа за такава законодателна промяна! Тази промяна я предлагате в отсъствието на министъра на отбраната. Цяла сутрин тук слушахме неговите съображения по високотехнологичните въпроси за развитието на нашата армия. Този въпрос, Ви уверявам, е със същата степен на важност, ако не и с по-висока степен на важност от онзи, който обсъждахме преди това. Не виждам никаква причина министърът на отбраната да отсъства. Не виждам никаква причина мнозинството да не се съобрази с мнението на върховния главнокомандващ.

Аз съм озадачен от това, че министърът няма мнение по такъв ключов въпрос, като този, който в момента разглеждаме. Промяната, която предлагате, не касае и не засяга само така наречените от господин Лазаров „дискриминационни аспекти“. Във военните структури и във всяка професионална структура има вътрешни правила за израстване – това го знаят всички. Тези правила са ясно разписани и регламентирани! И когато извън тези правила се извършват кадрови назначения, те влизат в противоречие с другите правила! Не искам да навлизам в темата, която вече е публично достояние през последните две седмици – за разследванията срещу действащото ръководство на Служба „Военна информация“. За какво става въпрос? Никой не съобщи и не даде информация по тази тема. Каква е държавата, в която една специализирана служба като ДАНС, цивилна служба, се занимава с военното ръководство и го разследва? Не искам да се връщам много назад, но всички сте запознати, че когато ставаше въпрос за разследване и правораздавателен процес в средите на Българската армия, имаше специализирани органи. Каква е гаранцията, че в момента няма други мотиви за извършваните промени и за всичко, което наблюдаваме? Каква е гаранцията за сигурността на държавата в това отношение? След като президентът се изказа против, не смятате ли, че е напълно обосновано да се отложи тази законодателна промяна, за да чуем мнението на президента и на министъра на отбраната? Правя предложение да се отложи с две седмици приемането на тази законодателна поправка. Моля да го подложите на гласуване. (Ръкопляскания

Той може да е бил военнослужещ, да е от резерва – предният, по-предният президент, следващият могат да бъдат цивилни лица! Затова правя обратното предложение – просто няма смисъл да отлагаме нещо. Да не говоря за другите куп неща, които тук се изговориха в една от частите. Не Не променяме нищо! Съгласувано, по предложение на Министерския съвет, внесено от министъра на отбраната, с указ на Президента, уважаеми колеги! Съгласувано!

Благодаря Ви, господин Лазаров. Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Валери Жаблянов. Гласували

Продължаваме. Има ли други заявления за изказвания? Няма. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от народния представител Милен Михов

Гласували 151 народни представители: за 117, против 34, въздържали се няма. Предложението е прието. Процедура – заповядайте, господин Михов. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Стана дума в дебата за становището на Министерството на отбраната и министъра – то беше изложено пред Комисията по отбрана. Не бяха изказани сериозни възражения или различни мнения. Поправката е много кратка. С една дума, правя процедурно предложение за съкращаване на срока между първо и второ четене на три дни. Благодаря Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Гласували